Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je kolega Andrej Hoivik in za njim kolega Robert Janev. Izvolite. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani varuh človekovih pravic, predstavniki Vlade, kolegi, kolegice! sem bil, da so nas spremljali tudi dijaki in dijakinje iz Ajdovščine pri obravnavi tega poročila. Prav v njihovem imenu bi se v svoji razpravi navezal na tri teme, ki bodo najbolj pereče, so bile tudi že pereče v letu 2021, hkrati pa bodo pereče tudi v prihodnje. To so pravica do pitne vode, ki je bila omenjena v poročilu, pravica do stanovanja, ki je zagotovljena z ustavo, in predvsem tudi v zadnjih dneh zelo pomembna tema svoboda govora in kaj je sovražni govor. govor. Varuh v svojem poročilu opozarja, da bi morala Vlada in Državni zbor čim prej pripraviti in sprejeti potrebne predpise, ki bodo omogočili uresničevanje pravice do pitne vode, zapisane v ustavi in drugje, je priporočilo glede tega še vedno žal neuresničeno. Pristojne pa predvsem opozarjate, gospod varuh, da bi morala biti pravica do pitne vode enotno urejena na državnem nivoju. Torej ne da občine skrbijo prek koncesij in tako naprej, kot je sedaj urejeno in kakor gledamo v proračunih, ko zastavljamo – tudi sam sem zastavil vprašanje ministru za okolje in prostor in mi je naštel tiste občinske projekte, kjer občine dajo veliko sredstev za dostop vode. Prejšnja vlada je prav v letu 2021 to problematiko naslavljala. Če se spomnimo famoznega zakona, govorilo se je potem o čisti vodi, čeprav je šla čisto v drugo smer, se pravi zakon o vodah, ki je predvideval dodatna proračunska sredstva, torej sistemska sredstva za urejanje vodotokov in predvsem rahljanje birokratskih postopkov za izgradnjo na primer zbiralnikov vode. Prav tako je bilo zapisano v tistem zakonu, v primeru znižanja nivoja vode oziroma manka pitne vode aktivira ta člen, po katerem bi potem javne gospodarske službe dostavljale iz državnega proračuna vodo. Žal smo bili priča letos poleti, kako smo morali celo najemati zasebnike, zasebne prevoznike, da so v slovensko Istro dostavljali pitno vodo. vodo. Ljudstvo je lansko leto na referendumu odločilo, da zakon ni bil primeren, ga je razveljavilo, mene osebno pa žalosti, ker je zakon reševal te problematike, ki so naslovljene tudi v lanskem poročilu. Kar se pa tiče stanovanjske nedostopnosti. Leve vlade, ki so imele oblast več kot dve tretjini časa v naši samostojni državi, niso, izgleda, vsaj tako izhaja iz poročila, uspele sistematično urediti tega področja. Stanovanje je torej pravica, ki je zapisana v naši ustavi. Na primer, v letu 2020 je sicer Janševa vlada sprejela stanovanjski zakonik, ki bo v prihodnjih petih letih omogočal izgradnjo prek 5 tisoč novih neprofitnih stanovanj. S tem se hvali tudi zdaj vladajoča koalicija, kako se zagotavljajo stanovanja iz Stanovanjskega sklada, ne smemo pa pozabiti, da je to novelo Stanovanjskega zakona sistemsko uredila prejšnja vlada. vlada. Zapisujete tudi, da imajo mladi čedalje manjše možnosti za nakup svoje nepremičnine, ob tem pa se tudi dvigajo najemnine. Drži. Prav to drži in zato smo v letu 2022 tudi v prejšnji vladi naslovili to problematiko z Zakonom o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki pravzaprav vsem mladim omogoča, da pri trenutno štirih bankah dobijo poroštvo države, da dobijo kredit. Za ta namen je namenjenih v 10 letih prek 300 milijonov evrov, kajti mi smo mnenja, predvsem v Slovenski demokratski stranki, da moramo delati linearno kombinacijo, to pomeni seveda izgradnjo neprofitnih stanovanj. To rešujemo s sistemskimi rešitvami, kot je Stanovanjski zakon. Se pravi izgradnja neprofitnih stanovanj, hkrati pa moramo omogočiti mladim, da na trgu – stanovanj je ogromno – čeprav so cene visoke, dobijo možnost, ker Banka Slovenije omogoča take pogoje, kakršni so, da dobijo svoje lastno stanovanje. Tako bodo tudi rajši tu živeli, si ustvarili družino in tako dalje. Kar se tiče najemnin. Janševa vlada se je tudi tega zavedala in zato že v letu 2021 začela s pripravo oziroma tudi potrditvijo na matičnem odboru, nato pa v letu 2022 tudi na plenarki. Torej

stanovanj te najemnine vsaj nekako ohranjale. Aktualna vlada bo te davke povečala, to pomeni samo dvig najemnin, in seveda bomo to breme nosili mladi, zagotovo ne najemodajalci. Kar se pa tiče svobode izražanja oziroma tako imenovanega sovražnega govora. Menim, se mi zdi, da tudi veliko mojih kolegov to mnenje deli, da je bil sovražni govor predvsem v lanskem letu, letu 2021 zelo problematičen, saj se ga je večkrat, vsaj po mojem mnenju, posluževala celo javna Radiotelevizija Slovenija, ki je dokazano tiskala plakate z naslovi, kot je Smrt janšizmu, hujskala ljudi, prenašala v živo politične protivladne proteste in s tem preganjala ter poniževala tiste, ki so se pravil v času covida držali. Ta pravila so veljala tudi drugod v Evropi in po svetu. Prav tako so mediji prikazovali dogodke, kot je bil na primer dogodek, če se spomnimo 5. oktobra lansko leto, eskalacija protivladnega protesta sredi prestolnice, ko so bili v mestu, tega ne pozabimo, predstavniki vlad Evropske unije in Zahodnega Balkana, to so osebe, varovane po prvi stopnji. To pomeni, če bi se karkoli zgodilo tej osebi, bi bil to mednarodni škandal. Seveda so se tega protivladni protestniki zavedali, takrat tudi opozicija KUL, zato so pač zganjali, kar so zganjali takrat. In razgrajačev, razgrajačev, ki so takrat blokirali avtomobile – na primer predsednika države, se mi zdi, da je bil Albanije, če se ne motim – pač policija ni mogla pregnati oziroma umiriti na miren način, zato se je poslužila naslednjega najbolj blagega ukrepa, to je bil tisti zdaj tako znani solzivec, ki se vedno in znova in znova v javnem diskurzu prinaša nazaj. Ampak spet ne pozabimo, to je bil 5. oktober, vrh Evropska unija, Zahodni Balkan in takrat je bilo edino modro upodobiti en ukrep, ki je bil sicer drastičen v tistem primeru, ampak legitimen. Kajti le tako smo zavarovali tudi javni red in mir in tako se je tudi zavarovalo življenje in nedotakljivost visokih predstavnikov članov Evropske unije. unije. Večina večinskih medijev je v lanskem letu tudi uporabljala sicer legitimne vzvode, ampak mislim, da je bil velikokrat kršen tudi 8. člen Zakona o medijih. Tega tudi omenja Varuh človekovih pravic. To pomeni, da mediji ne smejo spodbujati sovražnega govora in neenakosti. Zdi se mi, vsaj tako sem jaz sam doživljal, ko sem bil takrat tudi še član izvršilne veje oblasti v Službi za digitalno preobrazbo, da je bil ta člen velikokrat absolutno prekršen. Za zaključek. Kritični glas je potreben pri vsakokratni oblasti. S tem se, upam, vsi strinjamo. Živimo pa res »v mračnih časih«, če parafraziram aktualnega predsednika Vlade Roberta Goloba, če bomo tiho

prek 1,7 milijona jih je, ki lahko volijo, in absolutno to ni volja enega posameznika ali ene vladajoče stranke. Hvala lepa.

varuh človekovih pravic, predstavniki ministrstva in vsi ostali vabljeni! Poročilo leta 2021 je namenjeno desnemu polu. To je tisti pol, ki je dve leti eklatantno in neprestano kršil človekove pravice in svoboščine. Pa naj omenim, da je bil porast teh kršitev 35-procenten glede na predhodno leto. To so uradni podatki. Veste, nismo pozabili, kako je Janševa vlada prepovedala rogljičke, kako je Janševa vlada prepovedala hranjenje otrok. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo to zdravju škodljivo. O vseh teh ukrepih, ki jih je Janševa vlada sprejela v tistem času covida, je bilo Ustavno sodišče zelo zelo jasno – vsi ukrepi so bili v bistvu neustavni. Pred mano je kolega Hoivik govoril o legitimni uporabi solzivca. Veste, kdo je ta solzivec najbolj občutil? Otroci v sosednjih vrtcih.

se bom najranljivejših, tistih, ki so umirali v DSO-jih. Veste, kaj je največji strah tistih, ki so v DSO-jih? Da bodo ta svet zapustili sami. In to se je dogajalo. Druga najranljivejša skupina so pa seveda otroci. In te otroke smo najdlje zaprli iz šol. Najdlje. V bistvu smo poglabljali njihovo duševno stisko, socialno stisko in jih na nek način okradli otroštva. Zakaj? Zaradi pogoja

Zaradi tega smo zapirali otroke. In če se navežem na današnjo izjavo varuha človekovih pravic, bom citiral: »Zato pozivov k ustanovitvi posebnega varuha otrokovih pravic pravzaprav ne razumem, saj menimo, da drobljenje pristojnosti in nalog ne bi pozitivno vplivalo na dejansko zaščito in uveljavljanje pravic otrok. Menim, da bi bilo boljše zaščito otrokovih pravic v Sloveniji zagotoviti z obstoječim delovanjem in boljšo koordinacijo obstoječih inštitucij, ki na različnih nivojih že zdaj obravnavajo otroke.« Otroci so naše bogastvo, tega smo vsi polni. Otroci so edina skupina, ki nimajo glasu, ker niso polnoletni. Zato se jaz z vašo trditvijo ne bi strinjal. Mislim, da otroci potrebujejo varuha, ki bo stopil na njihovo stran, predvsem v tistem trenutku, ko je po tem potreba. Danes imamo na mizi poročilo z več sto stranmi. Kot sem že na odboru povedal, je meni osebno vsak primer pomemben, ker vsak primer posebej naslavlja določeno skupino. To, da je 700 strani, je v bistvu zame grozljivo, ker to pomeni, da se je že treba vprašati, v kakšni državi živimo. Kaj bi jaz osebno pričakoval od Varuha človekovih pravic? Že samo ime Varuh pomeni, da bo nastopil v trenutku kršitve in jasno povedal, za kakšno kršitev gre in da je to nedopustno. Kakor berem iz poročila, se čakajo pobude, zaradi tega da se potem naznani in ugotovi, ali pride do kršitve. Jaz sem prepričan, da če bi Varuh človekovih pravic v trenutku kršitve nastopil javno – pa naj bo to prek tiskovnih konferenc, ki smo jih imeli v času covida kar nekaj, pa vas tam nisem zasledil kaj dosti – in javno povedal, katere so tiste kršitve, bi bil to jasen signal tistim, ki so jim te pravice kršene. In bi jim dali vedeti, da niso sami. Marsikateri od otrok ni razumel, kaj se dogaja, in je bil odvisen od tega, kako mu bodo zadevo razložili starši. In tudi marsikateri starši niso razumeli dejanskega dogajanja. Zato je prav, da tisti, ki je varuh njihovih pravic, javno nastopi in pove, za kakšno kršitev gre. Zakaj se ne bi strinjal s tem, da ne potrebujemo varuha otrokovih pravic? V vašem poročilu je jasno naslovljeno, da je bilo ministrstvo, ki je prejelo največ dopisov in bilo najbolj neodzivno do vaših pobud in do vaših stališč, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To je tisto, ki pokriva otroke in otrokove pravice.

Kar jaz pričakujem od varuha človekovih pravic, je to, da je to oseba z integriteto, da je to odločna oseba, ki se ne uklanja in jasno pove svoja stališča ob pravem času in na pravi način. V nasprotnem so ta poročila, tako kot sami navajate, kjer se kopičijo pobude iz leta v leto, nerešljive pobude, v bistvu samo nek klic v sili. Prepričan sem, da bomo s to vlado zadevo bolje naslovili in predvsem dali glas varuhu človekovih pravic, da v danem trenutku pove svoje mnenje in stališče. Hvala.

in javnost, ki nas gleda! Predstavnik Svobode odhaja. Želel bi povedati, da je imel res deplasirano izvajanje, ko je dejal, da je poročilo namenjeno desnemu polu, polu, ob tem pa seveda natresel kup neresnic. Jasno je, da v obravnavanem letu 2021 Varuh zaznava tretjino več zadev kot pred letom 2020. Jasno, bili smo v epidemiji covida. In jasno je, da se je pandemija poznala tudi na številnih področjih naših državljanov in državljank, med njimi so bile tudi takšne in drugačne stiske. stiske. Vendarle so pavšalne kritike prejšnje oblasti, neosnovane obtožbe in celo oznake, da se je še dodatno kršilo človekove pravice in temeljne svoboščine, po moji oceni res nepravične, nekorektne. Vendarle je treba spomniti na 10 protikoronskih paketov, kjer smo precej olajšali stiske ljudi, tudi ali predvsem tistih iz najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Ker je prej kolega omenjal ta v navednicah famozni pogoj PCT, ga naj spomnim, da to ni bil noben slovenski unikum. Vse evropske države so imele pogoj PCT. In tudi v določeni meri, ko so potem protestniki hodili po ulicah evropskih mest, je bila v tujini policija mogoče še bolj, bi rekel, dosledna pri izvajanju svojih pooblastil. Tako da tudi to govorjenje o neki vsakokratni prekoračitvi policijskih pooblastil dejansko ne drži. Ob tem pa je seveda treba spomniti, da imamo v tem aktualnem danem časovnem okviru okrog tisoč okužb dnevno, pa aktualna vlada ne sprejema sploh nobenih zaščitnih ukrepov. Mislim, da se bo to ravnanje tudi potem našlo v naslednjem poročevalnem letu. letu. V zvezi z brezposelnostjo moram ugotoviti, da je Varuh obravnaval relativno malo zadev. To je na nek način logično. Ravno tretja vlada Janeza Janše je uspela zagotoviti rekordno rekordno nizko brezposelnost, pa se zdaj zaradi teh ukrepov ta pozitivni trend nadaljuje tudi v obdobju te vlade. Podatki Zavoda za zaposlovanje, mislim, da iz konca junija, kažejo na registriranih 53 tisoč pa nekaj brezposelnih oseb. Se pravi, da so naši ukrepi in vsa prizadevanja, da se zagotovi vsem za delo sposobnim delo, očitno padli na plodna tla. Tudi jaz bi se rad dotaknil obravnave žensk v kontekstu najbolj zavržnih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Varuh je sam pozdravil, da je prišlo do spremembe zakonodaje na tem področju v letu 2021, se pravi pri novi opredelitvi kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja, ki je seveda v skladu z Istanbulsko konvencijo, kot smo danes že slišali. Zakonodaja je bila sprejeta pod prejšnjo vlado, ta redefinicija kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja, da ja pomeni ja, pa je naredila dejansko večji korak k ničelni toleranci celotne družbe do spolnega nasilja in do spoštovanja telesne integritete posameznika. Verjamem pa, da bodo v naslednjem poročilu omenjena tudi nekatera nedopustna dogajanja v Fotopubu. Sicer še niso imeli nekih sodnih, takšnih ali drugačnih epilogov, ampak mislim, da bo observacija Varuha za naslednje poročevalno leto obravnavala tudi ta zavržna dogajanja, ki so se dogajala v Fotopubu. Kar se tiče obravnave otrok, sam kot starš, kot večina staršev med nami tu, pozdravljam napredek glede vzpostavitve varne hiše. Tudi pod našo vlado leta 2021, kjer smo sprejeli Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, s tem nekako otroka postavili v središče, jaz pravim, prijaznega pravosodja in poskrbeli tudi za krizno podporo, za psihosocialno pomoč, da ti otroci, ki so bili zlorabljeni na najbolj okrutne, nečloveške načine, potem ne rabijo iti čez dodatne travme, čez sodni postopek. To jim tudi ta varna hiša omogoča. Nekajkrat je bilo izpostavljeno, pa prav je tako, področje zdravstvenega varstva

pereča problematika že daljšega časovnega obdobja, ne samo prejšnje vlade. Tudi ta vlada bo naletela na ta trdi oreh. Če ste opazili, na jesenski razpis za študij družinske medicine za zdravniško specializacijo je prispelo le 12 prijav. Pred dnevi smo brali o tej informaciji,

tudi številni Mariborčani, Mariborčanke nimajo možnosti izbire, v svojem mestu dobiti osebnega zdravnika, ker so enostavno količniki zapolnjeni. Okrog 10 tisoč je takih pacientov, ki na območju zdravstvenega doma Maribor nimajo osebnega zdravnika. Vendarle bi rad izpostavil glede na to, da so pred nami tudi lokalne volitve, to, da odgovornost za iskanje družinskih zdravnikov naj ne bo samo na vsakokratni vladi, ampak naj se tudi občine zavzamejo za malo več pobude za zagotavljanje dostopnosti do osnovnega zdravstva. Imajo različne prijeme, lahko tudi ponudijo kakšna neprofitna stanovanja za mlade zdravnike oziroma za tiste, ki bodo izkazali interes za študij družinske medicine, in na ta način omogočimo, da bomo imeli v Sloveniji več

zaplet pri neimenovanju evropskih delegiranih tožilcev. Jaz sem že večkrat razložil na sejah matičnega delovnega telesa, se pravi na Odboru za pravosodje, da sam osebno nisem opazil nobenega zapleta. Ni bilo česa pretirano zaskrbljujočega pri tem. Seveda so pa morali deležniki, predvsem Državnotožilski svet, poskrbeti za to, da je bil brezhibno pravno zaključen nacionalni del postopka izbire teh dveh delegiranih tožilcev. Tako da tukaj ni bilo neke pretirane stvari. In tudi v poročevalnem letu sta bila v končni fazi ta dva delegirana evropska tožilca imenovana. Še en preskok na stanovanjske zadeve. Se strinjam, stanovanjska nedostopnost, pravilno ste jo, gospod Svetina, detektirali tudi v tem poročilu, predvsem s fokusom na mlade in mlade družine. Tudi v Mariboru jo opažamo. V

da smo v Mariboru začeli premikati to problematiko na bolje. Ravno konec septembra smo odprli sosesko Pod Pekrsko gorco, kjer je 400 novih najemnih stanovanj, od tega 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Tudi jaz bi opozoril, kot je prej kolega Hoivik opozoril, na spremembo Stanovanjskega zakona iz junija lani, ki je bila sprejeta pod našo vlado, kjer kjer smo predvideli uskladitev višine neprofitne najemnine javnih stanovanjskih skladov, njihovo dodatno zadolževanje. Cilj pod zakonsko spremembo pa je bil, da se še dodatno olajša gradnja javnih najemnih stanovanj. Jaz se vam, gospod varuh človekovih pravic, zahvaljujem za to vaše res obširno poročilo. Kot ste bili koncizni pri določenih zadevah, upam, da boste tudi v nadaljevanju oziroma pri naslednjem poročilu, za leto 2022, ki ga bomo obravnavali v naslednjem letu. Hvala lepa.

Najprej naj izrazim pohvalo pri predstavitvi poročila in priporočil. Zdi se mi zelo pomemben sistemski pregled, ki lahko služi kot vodilo za izboljšanje zakonodaje. Varuh nas opozarja na problem širjenja sovražnega govora v medijih, na spletu, socialnih omrežjih. Tukaj verjamem, da res ne smemo dopustiti, da postane sovražni govor neka družbena normalnost, in moramo do tega imeti ničelno toleranco. Pozdravljam odziv z Ministrstva za pravosodje glede aktivnega ukrepanja na tem področju. Nedavni nasilni napad na vidno članico civilne družbe nas pa poleg stopnjevanja sovražnega govora in iz njega izhajajočega nasilja v družbi opozori tudi na zapostavljen položaj žensk v javni sferi. Le zakaj nimamo zastopanosti žensk v politiki na reprezentativni ravni? Le zakaj se ne želijo izpostaviti? Del odgovora je tudi v sovražnem govoru in nevarnosti, ki sledi. Za bolj svobodno družbo in aktivno participacijo vseh bomo morali delati skupaj, da bomo ustvarili okolje, ki bo temu prijazno. Mislim, da smo v Gibanju Svoboda dober primer tega in smo posledično tudi dosegli rekorden rezultat pri izvolitvi poslank v parlament. Vesela sem, da se na področju redefinicije posilstva strinjamo. Samo ja pomeni ja. To je izjemno pomembno in mislim, da moramo iz tega izhajati, ko zasledujemo enakost spolov, ki ne sme biti politična tema. Slovenija je sicer na mednarodnih statistikah velikokrat dobro pozicionirana, ampak me moti, kadar se to uporabi za nek izgovor za neukrepanje,

slišimo, vidimo v družbi, in izkušnje žensk govorijo neko drugo zgodbo. Zato imam sama enakost spolov tudi kot eno izmed svojih prioritet in bom stremela tudi pri poslanskih zakonih, da se bodo nekatere te bolj nomotehnične stvari z moje strani popravile, ker sistemske prenove bodo pripravljali na ministrstvih. Ena izmed simboličnih sprememb, kjer vidim nek začetek strpnosti pri razumevanju enakosti kot enakih možnosti in priložnosti, je tudi uporaba jezika. Tukaj vidim priložnost za Varuha človekovih pravic in v bistvu pozivam institucijo k spremembam v naslednjem letu. Zdaj namreč poročilo še vedno uporablja to nehvaležno frazo: »V besedilih tega poročila so vsi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni za moške in ženske,« medtem ko strokovnjaki na tem področju, tudi za slovanske jezike, predstavljajo bolj vključujoče načine pisanja splošnih aktov. Zato spodbujam Varuha, da bi tukaj lahko bil vzgled. Mislim, da bi s tem lahko dali pomembno sporočilo. Pozdravljam torej razpravo na to temo. Zaključila bi pa z mislijo, da smo pri spoštljivi komunikaciji vsi vzgled, posebej pa smo vzgled predstavniki ljudstva. Hvala.

pozdravljeni! Najprej bi rada pohvalila to poročilo spoštovanega Varuha, ki je zelo pregledno. Pohvalila bi tudi dejstvo, da ste kršitve v času covida vseeno ločeno obravnavali, da še vedno naslanjate vprašanje ranljivih skupin ločeno, je kljub mogoče drugačnemu občutku vsaj moje osebno mnenje, da ste bili glasni, da ste kot institucija tako opozarjali na kršitve, kakor tudi naslavljali posamezne organe, morda včasih ne prek medijev, ampak prek neposrednih obiskov, kar je zame osebno veliko bolj pomembno, torej naslavljati vprašanje kršitve človekovih pravic neposredno, ne pa samo iskati neke medijske pozornosti. Bistveno je, da ste naslavljali, in osebno lahko samo izrečem pohvale, ker sem spremljala vaša poročila več let in vem, da ste že v času poročila, ki smo ga obravnavali DZ leta 2020 in se je torej nanašalo na leto 2019, naslavljali tudi vprašanje tekočega leta, govorim o kršitvah v času epidemije. Tako da lahko kot nek opazovalec samo izrazim pohvale in hvaležnost, da ste kot institucija ohranili svoje poslanstvo in v tem kontekstu delovali v skladu z ustavo. Kot drugo bi poudarila, da vprašanje človekovih pravic ni vprašanje politike, ni vprašanje levih, ni vprašanje desnih, ampak je vprašanje, kakšna ta država sploh je, koliko je upoštevana ustava in kakšen je v bistvu položaj naših državljank in državljanov. Tu smo poraženci nekako vsi. Iz česa izhajam? Izhajam iz dejstva, da so vrsto let določena priporočila, ki ostajajo neuresničena. Mislim, da je to nedopustno. V preteklosti sem večkrat tudi naslovila na Varuha vprašanje, ali menite, da so potrebne določene spremembe, ki bi zagotovile izvršljivost vaših priporočil, pri čemer ste mi sicer večkrat rekli, da ne, ampak da bi morali Vlada, morali Vlada, parlament oziroma institucije in organi, ki jih naslavljate, razumeti svojo vlogo in vaše poslanstvo in sami izvajati, ne da bi jih prisilili v izvršljivost priporočil, temveč da bi priporočilo zavzeli kot obvezno in ga dejansko implementirali. Nadalje bi rekla, da je eno izmed ne izgovorov, ampak nekih stališč, ki so bila danes podana s strani predstavnikov oziroma pripadnikov prejšnje koalicije, dejstvo, da smo bili bili v času covid epidemije, covid krize v krizni situaciji, pa da je to bilo tudi v Evropski uniji, pa češ, lovili smo se step by step in morate nas razumeti. Jaz pa mislim, da so ravno te krize trenutek, ko se mora najbolj poskrbeti za človekove pravice in svoboščine, torej tisti trenutek, ko postane spoštovanje človekovih pravic in svoboščin občutljivo, moramo najbolj poskrbeti, da se spoštujejo.

človekove pravice in svoboščine okrnjene, so bile kršene. In enostavno ni izgovora, za covid krizo niso izgovor izredne razmere, te itak niso bile niti razglašene. Edini odgovor na tako priporočilo je opravičilo,

politika pozabi spoštovati, se zavedamo, da je to tisti ključni temelj pravne države, ki mu je treba vselej slediti. Če tu nadaljujem. Mislim, da je nedopusten odnos politike ali pa družbe kot celote do oseb z invalidnostmi. Nedopustno se mi zdi, da imamo že vrsto let Zakon o izenačevanju možnosti invalidov pa da smo še dandanes priča temu, da so objekti v javni rabi v marsikaterem primeru nedostopni zaradi arhitekturnih ovir. To se mi zdi nedopustno. Da gre za širše vprašanje naše zavesti, kažejo tudi določeni tviti v preteklem času, kjer se posamezniki pritožujejo, da so zamudili na volišča zato, ker je maraton, kjer oseba teče z berglo, in tako dalje. je vprašljiv, nas kot družbe, zavest, kaj je sprejemljivo, kaj ne. Ranljive skupine pa invalidi, moram posebej, njih je potrebno opolnomočiti na način, da bo dejansko zagotovljena enaka možnost pri dostopu do vseh dobrin. Varuh pa tu ugotavlja, da je zakonodaja slaba, da gradbena inšpekcija na primer nima ustreznih pooblastil za že zgrajene objekte, če sem razumela, kar je absurdno, in tu politika takoj ukrepamo in zakon ustrezno spremenimo. Ampak naprej je potrebno tudi spremeniti našo mentaliteto in zavest. In očitno rabimo več ozaveščanja, kaj je sprejemljivo in kaj ni. Naš odnos do oseb z invalidnostmi je absolutno nesprejemljiv. Hvalimo se, da

Ravno tako se mi zdi žalostno, kar ugotavljate – se bom sicer že dotaknila naslednje točke, ampak bom imela enotno razpravo – govorim o preventivnem mehanizmu, prezasedenosti varovanih oddelkov domov starejših na Primorskem. Tudi ta odnos je enostavno žalosten, je nedopusten in ni človeški, ni human. Ni human. Ena rdeča nit, ki se ponavlja skozi to poročilo, je neka nehumanost naše družbe v odnosu do starejših, ko ponavljate, da je potrebna deinstitucionalizacija, pa je očitno nam bolj v interesu, zapiranje v domove za starejše, pa potem v času covid krize onemogočiti dostop. Kot je kolega povedal, potem ljudje umirajo sami v določenih trenutkih. moramo narediti nek širši razmislek, kako tako otrokom s posebnimi potrebami kot starejšim občanom omogočiti, da so čim dlje doma. Torej organe organe opolnomočiti, da bodo lahko nudili ustrezno podporo, bodisi prek pomoči na domu, če govorimo za starejše, bodisi prek družinske asistence za otroke, mlajše od 18 let, na kar več let opozarjate in kar smo tudi sami večkrat naslavljali – da je potrebno to področje posebej urediti. Ta odnos družbe do ranljivih skupin se mora spremeniti. Nedopustno je, da kot politika teh priporočil vrsto let ne upoštevamo. Nedopustno je, da ko opozarjate na otrokove pravice, hkrati ugotavljate, koliko priporočil je bilo neizvedenih. je rekel, da so otroci naše bogastvo, da so mladi naša prihodnost, hkrati jih pa ne opolnomočimo za to, da bi to dejansko bili. bili. Moja prošnja Vladi in vsem nam je, da ta priporočila vzamemo resno, da zagotovimo izvršljivost sami pri sebi s svojo etiko in moralo in da jih vzamemo kot neko zavezo na nivoju zakona, ki naj se implementira. Razumem, da ne moremo vseh 150 neuresničenih vrsto let implementirati v enem letu, ampak dajmo si narediti nek terminski plan, dajmo jih čim bolj nasloviti in

Da, strinjam se, poročilo je zares obsežno, vendar naj bo to izziv za aktualno vlado, da se stvari tudi konkretno rešujejo. Sam namreč iz teh razprav, ki jih sedaj poslušam, opažam tudi očitke o posegu v temeljne človekove pravice glede ukrepanja prejšnje vlade, vendar vedite, če ukrepov ne bi bilo, tudi pripomb in tudi očitkov ne bi bilo. In tega sedaj ni, ni ukrepov, očitki pa so, očitkov je veliko. Pozabljate, da so take oziroma še močnejše in drastičnejše ukrepe vpeljali na svetu, ne v Evropski uniji, ampak na svetu, v večini svetovnih držav. Nismo vedeli, kaj nam prinaša ta virus, nič nismo vedeli o virusu. In vedite, v ustavo zapisana in tudi drugače izrečena največja človeška vrednota je zdravje.

je eno, jaz pa pogrešam dejanja. Dejanja tudi v tem času, ko je druga kriza, ko je energetska kriza in se vse te zadeve politizira. Politizira se tudi pravica do šolske prehrane, ki je bila v mandatu te vlade s predlogom naše poslanske skupine dvakrat zavrnjena. Leporečenje, nič konkretnega in zelo žalostno in tudi zaskrbljujoče je, da se take stvari politizirajo. Draginja je na področju energentov in na področju prehrane in vsled tega dvakrat predložen zakon o šolski prehrani ni bil sprejet, čeprav ne bi prišel niti do veljave v naslednjem letu, ampak čez leto pa tri mesece, to je nedopustno. Predlagam in bom tudi povedal, da je na področju zakonodajne oblasti, in sicer v parlamentu, potrebno več spoštovanja drugače mislečih in več spoštljivosti in enotnosti pri nalaganju obveznosti za izvršilno oblast, za aktualno vlado, ne da se recimo v parlament realno in tudi po regeljcih vloženi amandmaji poimenujejo kot kazenski primer. To je nedopustno. Več spoštovanja na tem področju je potrebno tukaj tudi v zakonodajni oblasti v državi.

konkretno, tudi varuh človekovih pravic, naznanili, da so bili izvedeni, izvedeni v dobro smer, da se tem ranljivim skupinam olajšajo stiske, olajšajo stiske teh skupin. Problem izvrševanja odločb Ustavnega sodišča. To je res problem, ampak problem je tudi preskakovanje odločb Ustavnega sodišča, da se daje prednost nekaterim odločitvam Ustavnega sodišča, nekaterih pa se ne upošteva oziroma se tiste starejše odločbe na Vladi selekcionirajo. To ni dobro. Selektivna obravnava ne pride in ne prihaja v pravo smer. Varuh človekovih pravic je pozdravil sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi ga po njegovem mnenju bilo [treba] dopolniti. Vlada je dobesedno preložila izvajanje tega zakona, namesto da bi recimo s konkretnimi predlogi v tem postopku dopolnila vse v korist tistih ljudi, ki so za to državo, za starejše dali svoj prispevek, tej državi, temu razvoju. In da mi, ki smo tukaj aktualni, sedaj sedaj ne dajemo tu prednosti oziroma ta vlada ne daje prednosti tej skupini, je nedopustno. Vse imate v rokah, škarje in platno. Le govorite, opozarjate, pa vendar imate vi škarje in platno v rokah. In to je treba izvajati. To ste dokazali tudi s spremembo proračuna Republike Slovenije, ko ste znižali proračunska sredstva za dolgotrajno oskrbo. To je skrb vzbujajoče. Ti ljudje, še enkrat, so dali svoj prispevek k razvoju te države. Na nek način Varuh človekovih pravic in tudi starejši pričakujejo od nas,

nastalo. V kontekstu že omenjenih problemov, ki ste jih predstavili in so tudi moji predhodniki povedali, katere je potrebno izvesti, je potrebno izpostaviti in tudi pohvaliti predlog po občinah vzpostaviti varuhov kotiček, kar je tako rekoč primerno. Treba je izpostaviti, da je večja dostopnost državljanov do informacij vzajemnega pomena, tako do občanov, državljanov kakor tudi do Varuha človekovih pravic. Močno podpiram to in to je treba vzpostaviti na lokalnem nivoju še kako hitro. Hitrejše bo tudi reševanje problemov, nekaterih na lokalnem nivoju, nekaterih na državnem nivoju, zato ta predlog še kako podpiramo. Tudi pomen brezplačne pravne pomoči je tu na mizi, ko bi moralo Ministrstvo za pravosodje vsekakor reagirati, in tudi verjamem, da bo, da

opažamo, da ne gredo v dobri smeri. Gredo v smeri, da se na področju infrastrukture in na drugih področjih, ki so strateškega pomena za kvalitetno življenje, za človekove pravice, sredstva za Mislim, da je treba vso podlago, se pravi materialno, finančno plat, v proračunu nastaviti tako, da je izvajanje, ne leporečenje in govorjenje, ampak izvajanje tudi materialno zagotovljeno. Tudi demografski sklad, ki je bil ustanovljen s strani prejšnje vlade, ki je še kako pomemben v naši družbi, starajoči se družbi, da se ukine – ali je to prava pot? Mi smo načeli to tematiko, ukinjanje, kompletno ukinjanje take, bom rekel, pilotne, kot vi sami rečete, da so to neki inovativni pristopi. Tu so pristopi konkretni in politizacijo na tem področju je treba zares izvzeti in dati priložnost na tem področju, ko imamo problem z nataliteto, ko imamo težave s starajočo se družbo, ko imamo probleme z probleme z demografijo, na nek način izpostaviti in dovoliti skupini, ki je strokovna, to delo. Mislim, da je treba to tudi izpostaviti, ne samo polemizirati in leporečiti. Vsekakor sam sam in tudi naša poslanska skupina stremi k temu, da se opozorila Varuha človekovih pravic udejanjijo, zato bomo podprli vse aktivnosti v tej smeri. Zahvaljujem se za to obširno poročilo. Kot sem rekel, obširno je, vendar je in in mora biti izziv za vse vlade, da probleme, ki so nanizani v tem poročilu, rešujejo, da bodo temelji človekovih pravic stabilni. Hvala lepa za besedo. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Aleksander Prosen Kralj, pripravi se še Eva Irgl. Spoštovani varuh človekovih pravic, spoštovane kolegice in kolegi! V svojem poročilu ste, gospod Svetina, opozorili na težavo širjenja sovražnega govora. Vsi se zavedamo, da to ni le težava Slovenije, ampak celotne Evropske unije, vsega sveta in globalnega medijskega prostora. Čas je, da preidemo od besed k dejanjem, sovražnemu govoru končno naredimo konec in se nehamo pretvarjati, da ga ne znamo ločiti od svobode govora. Ločnica je jasna: svoboda govora je možnost, da vsak pove svoje mnenje, ga zagovarja in argumentira tiho, glasno, zagrizeno ali strastno, ampak na spoštljiv način, brez žaljenja, zmerjanja in ustrahovanja; sovražni govor je nasilje ali pa pozivanje k nasilju, sovražni govor je, če rečemo po domače, kot da bi te nekdo namenoma udarjal z besedami. Prosimo, nehajmo se pretvarjati, da ne vidimo te razlike. Ali si res želimo hoditi po ulicah v strahu pred napadalci? Smo leta 2022 na točki, ko se bojimo drug drugega? Očitno žal res. In žal veliko odgovornosti za to nosimo prav politiki. Prejšnja vlada je z namenom razdvajanja ljudi podpihovala sovraštvo do drugačnih, Nisem natisnil vseh sovražnih tvitov predsednika SDS, njihovih takratnih ministrov in privržencev. A to mračno obdobje je za nami, to smo jasno in glasno povedali 24. aprila. In poskrbeli bomo, da se to ne bo več ponovilo. Zato moramo opozarjati na sovražni govor in vsakršno nasilje, imeti ničelno toleranco do njega in ga najostreje obsojati, tudi hujskaške komentarje na spletnih straneh. Temu moramo narediti konec in v Sloveniji vrniti kulturo dialoga. Ali kot je povedal naš predsednik Vlade dr. Robert Golob, ga bom kar citiral: »To, da je postal napad moškega na žensko nekaj samoumevnega, je nekaj, čemur moramo odločno reči ne.« Konec citata. Tudi sam seveda strogo obsojam napad na aktivistko in direktorico Zavoda 8. marec Niko Kovač. Kot je sama poudarila, ravno širjenje sovražnega govora pripelje do nasilja. Potrebujemo še en primer? Ga bom podal – Slovaška. Se pravi država, ki je v skupini višegrajskih držav, ki smo se ji pod krmilom prejšnje vlade hitro približevali. Tam sta bila prejšnji teden pred klubom ustreljena dva geja, še eden je bil huje poškodovan.

na omenjeno problematiko morate opozarjati. In mi kot družba se moramo začeti spoštovati in poslušati, ne pa gojiti sovraštva drug do drugega. drugega. Čas je, da gremo od besed k dejanjem, kar v naši družbi tako radi cenimo. Očitno vsi razumemo, da besede sprožajo dejanja. Sočutne besede sprožajo sočutna dejanja, sovražne besede sprožajo sovražna dejanja, tako preprosto je. Zato moramo narediti konec nasilnim besedam, da ustavimo nasilna dejanja. Hvala.

bom očitno zelo kratka. Mi je pa žal, da nekateri razpravljavci, danes sem jih zelo pozorno poslušala tako v stališčih kot tudi v razpravi, ne razumejo, kaj pravzaprav pomeni dejansko varstvo človekovih pravic in da človekove pravice niso desne ali leve, ampak so naše skupne, torej tiste, ki so v Ustavi Republike Slovenije zagotovljene. Očitno je bilo tudi, da nekateri žal niso prebrali poročila Varuha, kajti veliko se je tukaj polemiziralo, tudi, bom rekla, manipuliralo, politično polemiziralo, zelo malo pa se je govorilo res o tistih, res o tistih, ki so jim dejansko bile kršene človekove pravice. Mislim, da sva s kolegico Meiro Hot še največ povedali o tem, katerim vsem ranljivim skupinam so bile te pravice kršene. In na to je potrebno ves čas opozarjati, vse ostalo pa je enostavno politična manipulacija. Mislim, da moramo vedeti, da smo bili leta 2021 v posebno zahtevnih razmerah, ki se ne morejo primerjati z drugimi časi. Takrat smo se Hvala. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in varuh človekovih pravic. Želi predstavnik Vlade? (Da.) Državni sekretar (državni sekretar MP): Hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanci, poslanke! Ministrstvo za pravosodje je bilo v tem odzivu Vlade le koordinator tega, zato se bom osredotočil na nekaj stvari, ki jih je Ministrstvo za pravosodje

Pripravljen je bil tudi zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je sedaj v obravnavi Državnega zbora. Podpisana je bila pogodba za izgradnjo zapora v Ljubljani,

in tako tudi pomagamo najranljivejšim skupinam, da v postopku pričanja in zdravstvenih preiskav na nek human način realiziramo te stvari. Glede samih izzivov ste tudi omenili pomanjkanje sodnih izvedencev v družinskih zadevah. Tukaj se ustanavlja medresorska komisija. Seveda ni vse na Ministrstvu za pravosodje, strokovni svet za cenilce in izvedence ter tolmače je pri tem tudi soaktiven, ampak z deležniki, kot je Ministrstvo za zdravje, bomo poskušali tudi v nadaljevanju najti rešitve, tako da bomo te sodne postopke pohitrili. Nenazadnje bo tudi sprememba zakona o cenilcih, sodnih izvedencih omogočila, da bo sedaj sodnik kateri cenilec je bolj obremenjen ali ni obremenjen pri delu, in se bo tudi na ta način zadeva lahko pohitrila pred sodišči, da se zadeva reši. priporočil, ki so bila s strani Ministrstva za pravosodje zavrnjena, naj samo omenim, da je Varuh danes omenil eno priporočilo, in sicer glede brezplačne pravne pomoči. Imamo že Zakon o brezplačni pravni pomoči, ki omogoča strankam oziroma tistim socialno najranljivejšim, da zaprosijo za to pomoč. Spremenili smo v tem času tudi Zakon o odvetništvu, da bodo lahko sedaj odvetniki še bolj angažirani oziroma motivirani, da bodo te stranke, ki so upravičene do brezplačne pravne pomoči, še bolj kvalitetno zastopali. Glede ostalih brezplačnih pravnih pomoči, ki se dogajajo pro bono na občinah ali kje drugje, in glede zagotovitve finančne pomoči pa je potrebno omeniti, da zaenkrat Zakon o brezplačni pravni pomoči omogoča

Varuh naslovil največ priporočil. To nam pove tudi, kako pomembna življenjska področja pokrivamo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mi smo tisti, ki spremljamo ljudi skozi različna obdobja in predvsem skozi težka obdobja. Ko govorimo o revščini, o različnih oblikah izključenosti, brezposelnosti, ravno v teh kontekstih prihajajo v stik z različnimi službami, ki sodijo v našo pristojnost. Naj povem, da je polovica varuhovih priporočil že v celoti ali delno realizirana, ostala pa v veliki meri predstavljajo stalne naloge, kjer moramo stalno skrbeti za kakovosten in na človeka usmerjen pristop tako naših sodelavk in sodelavcev kot tudi zaposlenih pri izvajalcih, ki sodijo pod našo pristojnost. Pomembno nam je, da vsi ljudje, ki se zaradi svojih stisk in težav obrnejo na naše službe, dobijo tudi pomoč. Ampak vseeno to ni dovolj, moramo narediti korak naprej. Slovenija je socialna država, ampak sam zapis v ustavi ni dovolj. Skupaj moramo graditi in nadaljevati na sistemu socialne varnosti. To mora biti naš cilj, da bomo vsi skupaj živeli v solidarni družbi. Nihče ne sme biti socialno izključen ali živeti pod pragom tveganja revščine. Ena izmed točk, ki je bila zelo pogosto izpostavljana v diskusiji, je bil položaj invalidov. Lahko rečem, da se tega na ministrstvu še kako dobro zavedamo. Z Varuhom tudi delimo mnenje, da moramo ravno na področju invalidskega sistema dokončno opustiti medicinski model. Moramo izhajati iz potreb invalidov in jim zagotoviti čim boljše življenje. Ena izmed točk, ki je bila nekajkrat izpostavljena, je bila vzpostavitev neodvisnega telesa za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov. To je naloga, ki je pred nami, skupaj z Varuhom in invalidskimi organizacijami. Na odboru matičnega delovnega telesa smo se dogovorili, da bomo diskusijo o tem opravili do konca letošnjega leta. Prav tako je nedopustno, ko govorimo o dostopnosti javnih stavb. Vemo, da je rok za prilagoditev do leta 2025, se pa lahko vprašamo, kaj bo po tem, če do tega ne bo prišlo. Lahko pa vseeno rečem, da je trenutno na Vladi v obravnavi zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, tako da bomo vsaj eno točko na tem področju zaprli. Zelo veliko je bilo rečenega tudi glede otrok s posebnimi potrebami. Tega problema se zavedamo. Konec koncev smo vsi skupaj imeli pred nekaj tedni tu poseben posvet in lahko povem, da se ravno na podlagi tega posveta na ministrstvu že pogovarjamo, kako bi lahko zakonodajno uredili to področje. področje. Varuh je omenil tudi nasilje kot eno izmed pomembnih točk. Lahko povem, da smo takoj po prihodu na ministrstvo začeli delati na temi, saj je po našem mnenju nasilje nad ženskami in nasilje v družini nesprejemljivo. Kot družba smo še vedno daleč od ničelne tolerance do nasilja. Tako da na Ministrstvu že sedaj, skupaj z zunanjimi deležniki, pripravljamo novo resolucijo, ki bo pa prvič združevala področje nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Na ta način upamo, da bomo zagotovili določen korak

ter tudi s pobudo, ki jo je podpisalo več kot 5 tisoč volivcev in volivk. Lahko povem, da smo že pripravili novelo Zakona o delovnih razmerjih, ki je trenutno na obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu. Tam je bila ustanovljena tudi posebna skupina, ki bo to novelo obravnavala, tako da jo lahko v prihodnjih mesecih pričakujemo tudi v Državnem zboru. Za konec bi zaključil s tem, da so nam človekove pravice na na ministrstvu zelo pomembne. Vemo, da imamo zelo veliko odprtih stvari in moramo k temu pristopiti tudi kot Vlada enotno in sistematično. Hvala. Hvala. V imenu Vlade ima besedo še gospa Dragica Iskrenovič, sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor. Izvolite. Dober dan! Tudi o našem resorju je bilo kar nekaj besed spregovorjenih, tako da bi jaz začela s stanovanjskim področjem. Vseli nas, da je bilo opaženo, da se dogajajo premiki na tem področju, da se odpirajo nova javna najemna stanovanja, neprofitna stanovanja, kar je bilo, kot je bilo tudi že omenjeno, omogočeno z novelo Stanovanjskega zakona iz lanskega leta. Ob tej noveli smo upoštevali tudi večino pripomb Varuha, ki nam jih namenja na tem področju. Problem je celovito urejanje stanovanjske zakonodaje.

pripravi celovita stanovanjska zakonodaja. Zaradi zgodovinskega spomina bi pa rada omenila, da je že konec leta 2019 naše ministrstvo pripravilo nov stanovanjski zakon, vendar ko je v začetku leta 2020 tedanja vlada odšla, je z njo odšel tudi ta zakon. Kar zadeva omembe Aarhuške konvencije in sodelovanja javnosti pri sprejemanju okoljske zakonodaje, za nazaj ne bi govorila na dolgo in široko, bi pa rada povedala, se ministrstvo trenutno pripravlja na pripravo zakona o podnebnih spremembah. Začeli smo tako, da je bil najprej dan poziv javnosti prek naše spletne strani,

graditi zakon od spodaj navzgor in je pri tem zakonu že od vsega začetka javnost polno vključena. Kar zadeva obremenjevanje okolja s hrupom, bi rada povedala, da ravno v teh dneh pripravljamo odgovor Varuhu, ki je na nas naslovil posebno vprašanje v zvezi s tem. Bi se pa zahvalila poslanki dr. Čadonič Špelič, ki je osvetlila to problematiko tudi z lokalnega stališča. Dodala bi še, da smo bili tudi na Ministrstvu za okolje in prostor veseli obiska posebnega poročevalca OZN za pravico do zdravega in čistega okolja dr. Boyda, ki nas je obiskal v začetku tega meseca. Z njim smo imeli zelo konstruktivno razpravo. Pogovarjali smo se o številnih problemih na tem področju pri nas, nas je pa tudi v nekaterih zadevah pohvalil. Z njim smo se veliko pogovarjali tudi o degradiranih območjih, to je tudi eno izmed priporočil Varuha, ministrstvo ima pripravljen seznam, tako kot je Varuh od nas zahteval, in delamo na sanaciji teh področij, ki je pa dolgotrajna. To je eno izmed priporočil, ki se jih ne da kar tako čez čez noč urediti, ampak ministrstvo na tem dela. Posebej je bilo izpostavljeno recimo Anhovo. Tudi na tem področju ima ministrstvo program in tudi o tem smo govorili s posebnim poročevalcem. Eno vprašanje, mimo katerega ne smem iti, je pravica do vode, zapis v ustavo leta 2016. Res je, dolgo traja, da se to področje tudi zakonsko uredi, kar zahteva tudi 70.a člen. Z veseljem povem, da smo tik pred uskladitvijo zakona z ostalimi resorji in vložitvijo v vladno proceduro. Gre za zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki bo govoril o tej problematiki in tudi postavil to področje na državno raven, da ne bo prihajalo do težav, ki so bile omenjene. Na koncu bi povedala še to, da se mi priporočila iz minulega obdobja trudimo reševati. Posebej smo zadovoljni, da smo letos pripravili poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji, ki ga je prejšnji mesec obravnavalo tudi matično delovno telo. Najlepša hvala. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Za besedo je prosil dr. Branko Lobnikar, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer pokrivamo tudi področje dela slovenske policije, posebno pozorno spremljamo vsa priporočila Varuha človekovih pravic, zaradi tega ker je policijsko delo tisto delo, ki posega v posameznikove pravice in svoboščine. Zaradi tega smo še posebej pozorni na to, kar nam Varuh kot neodvisni nadzorstveni mehanizem predlaga, in se zavezujemo, da bomo vsa ta priporočila tudi implementirali. Še več, verjamemo, da je takšno delovanje Varuha človekovih pravic pomemben doprinos k zagotavljanju kakovosti policijske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Naj omenim samo dve priporočili, s katerima se strinjamo. Eno od teh priporočil je, da se posebej usposobi ljudi, načelnike policijskih postaj in njihove pomočnike, ki izvajajo pomiritvene postopke ali izvajajo postopke v okviru pritožbe državljanov in državljank, kadar imajo

policistov in policistk. Do zdaj je bilo izvedenih 167 tovrstnih usposabljanj. Posebna služba znotraj Ministrstva za notranje zadeve pa bo okrepila monitoring na tem področju, zaradi tega da bo to področje še bolj urejeno. Prav tako Ministrstvo za notranje zadeve podpira priporočilo Varuha človekovih pravic za vzpostavitev neodvisnega mehanizma za spremljanje izvedenih dejavnosti državnih organov na področju preprečevanja trgovine z ljudmi in boja proti njej v okviru institucije Varuha človekovih pravic, ker kot nacionalni koordinator na tem področju verjamem, da bo tudi to pripomoglo h kakovosti tega dela. Varuhu se na Ministrstvu za notranje zadeve iskreno zahvaljujemo za njegovo nadzorstveno funkcijo in jo tudi zelo resno jemljemo. Hvala. Hvala. Za besedo je prosila še gospa Azra Herceg, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane, spoštovani! Na Ministrstvu za zdravje se gospodu varuhu človekovih pravic Petru Svetini in njegovi celotni ekipi ponovno lepo zahvaljujemo za obsežno poročilo in številna zelo konstruktivna priporočila, ki smo jih tudi že pozorno proučili, se tudi že nekaj o tem pogovarjali in se na marsikatero tudi že odzvali. Danes je bila tukaj konkretno večkrat izpostavljena problematika dostopa do zdravnika, specifično do družinskih zdravnikov. Seveda je to ena težava, ki se je ministrstvo, Vlada in konec koncev očitno očitno in k sreči celotna družba zelo akutno zavedamo. Žal je pomanjkanje zdravstvenih kadrov, specifično tudi družinskih zdravnikov, ena težava, ki pesti ne zgolj Slovenijo, ampak pravzaprav tudi celo Evropsko unijo in tudi širši prostor. Enotne ali, če želite, celostne rešitve za to pravzaprav še nima nihče, s tem se obsežno ukvarjajo tudi različna poročila OECD. Smo pa k reševanju ali mogoče vsaj nekemu olajšanju tega aktivno pristopili že z interventnim zakonom, saj se absolutno strinjamo, da je to prioriteta in mora imeti vsak državljan dostop do kvalitetne zdravstvene obravnave v svojem okolju. Za neko celostno rešitev bomo pa tu vsekakor morali stopiti skupaj kot družba, tudi širše. S tem bi zaključila, najlepša hvala vsem.

Moram reči, da sta konstruktivni duh, v katerem je bila danes vodena razprava, in pripravljenost sodelovanja Državnega zbora zelo pozitivna, da se vam za to resno zahvaljujem. Računam na to, da ko boste sprejeli in glasovali o priporočilu, da Državni zbor ta priporočila Varuha sprejme, je to potem tudi zaveza, da bomo skupaj – vi po svoji strani ob sprejemanju zakonodaje, ob svojih predlogih za spreminjanje zakonodaje, mi s svoje pozicije, pa vendarle v dialogu in sodelovanju – stvari popravili tam, kjer, kot sem prej omenil, je recimo v zakonu šest besed, ki bi jih bilo treba prečrtati, pa bi bil zakon v redu, omogočil veliko ljudem bistveno lažje življenje. Verjamem, da bomo skupaj sodelovali. Še enkrat vsem iskrena hvala za razpravo.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 Vidim, da želja po razpravi je. Če želite razpravljati tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina ter eden od predstavnikov Vlade, prosim, da se prav tako prijavite s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato varuh. varuh. Odpiram prijavo.

Poročilo Varuha človekovih pravic je obsežno in precej detajlno. Varuha razumem predvsem kot institucijo, ki opozarja na nedoslednost državnih organov in birokratskega aparata in poziva k reševanju odprte problematike, ki prizadene predvsem ranljive kategorije naših sodržavljanov. Večkrat smo omenili invalide, otroke, revne in podobno. Ombudsman mora biti predvsem tista avtoriteta, ki bo nudila podporo ljudem, ki se znajdejo v primežu birokratskega aparata, in to v izrazito neenakopravnem položaju. Tu se jim predvsem zaradi nepoučenosti ali rigidnega sistema kršijo njihove, tudi z ustavo zagotovljene pravice. Da pa se lahko nepravilnosti odpravijo, je potrebno izvajati pritisk tako neposredno zoper organe, ki vsebinsko ali zaradi dolgotrajnih postopkov postavljajo ljudi v neenakopraven položaj, tu je poročilo zelo dosledno, kot tudi z javnim opozarjanjem na perečo problematiko, saj se tako deluje tudi preventivno, ljudje pa se lažje zavedo svojih pravic. Javno opozorilo pa tudi spodbudi organe, da uredijo zadeve iz opozoril, ki bi drugače še čakale na realizacijo. Prav v tem delu, torej pri javnem opozarjanju na kršitve človekovih pravic, pa ima aktualni varuh še veliko rezerve. To smo poznali predvsem v času epidemije covida, ko smo pričakovali višjo stopnjo javne aktivnosti Varuha ob nesorazmernih ukrepih prejšnje vlade in s tem posegi v človekove pravice. Govorimo o Sloveniji kot rekorderki pri zaprtju šol, policijskih posegih zoper mirne protestnike, kaznovanju dijakov, sprehajalcev, o bureku na stopnicah na Tromostovju in rogljičkih pa je bilo že veliko povedanega. Tu smo Varuhovo avtoriteto in njegova glasna opozorila vsekakor pogrešali. Sam sporočilu sicer izrekam podporo v upanju, da se bodo vsa priporočila hitreje uresničevala. Hvala.

Pomembno se mi zdi opozorilo, da se je lani število neizvršenih odločb Ustavnega sodišča povečalo. Na tem mestu moram izpostaviti, da si v tem sklicu Državnega zbora zelo prizadevamo, da bi to število znižali. Veseli me, da smo pred kratkim zakonsko uresničili odločbo glede odprave diskriminacije istospolnih parov, kar je ogromen in težko pričakovan korak v smeri pravičnejše družbe. spremembami Zakona o nalezljivih boleznih smo prav tako preprečili, da bi katerakoli vlada v času epidemij sprejemala ukrepe brez nadzora stroke in Državnega zbora. Prizadevamo si tudi, da bomo uresničili priporočila glede uresničevanja pravic invalidov. Na seji odbora smo pozvali ministrstvo, da pripravi rešitev za oblikovanje neodvisnega organa, ki bo skrbel za dosledno izvajanje Konvencije o pravicah invalidov. Veseli me, da je danes državni sekretar zopet potrdil, da bo diskusija na to temo opravljena še letos. Ne zdi se mi prav, da se v nekaterih razpravah poročilo Varuha izrablja za promocijo referenduma o dolgotrajni oskrbi. Z novelo zakona SDS se ne ukinja dolgotrajne oskrbe in ne škoduje starejšim in osebam s posebnimi potrebami, ampak se želi preprečiti, da bi se obstoječi sistem sesul. Pogovarjati bi se morali raje o diskriminaciji na podlagi starosti in invalidnosti pri zaposlovanju, pri dostopu do javnih storitev, do izobraževanja in podobno. Tukaj imajo ministrstva veliko vzvodov, da zagotovijo dodatno pomoč pri izobraževanju oseb z gluhoto, da pripravijo dodatne spodbude za zaposlovanje invalidov in predvsem brezposelnih nad 55. letom starosti. Še posebej bi izpostavila tiste, ki so izgubili službo tik pred upokojitvijo in želijo ostati aktivni, pa se soočajo z dolgotrajnim procesom zaposlitvenega načrta. Na ravni občin lahko krepimo javni prevoz, da bodo predvsem starejši lažje dostopali do zdravnika in drugih javnih storitev. V luči prenekaterih nasilnih dogodkov pa se mi zdi med najpomembnejšimi tudi priporočilo o sprejetju strategije o preprečevanju nasilja v družini in nad ženskami. Veliko lahko naredimo že politiki sami pri sebi in upoštevamo priporočilo Varuha, da se v svojih razpravah in javnih objavah izogibamo sovražnemu govoru. To ne bi smelo biti priporočilo, to je zahteva. Ne smemo se izogibati sovražnemu govoru, ampak ga absolutno obsoditi. Besede ne povzročajo le psihične bolečine, ampak se lahko hitro sprevržejo tudi v fizično nasilje, ko ljudje zaradi naših sovražnih besed napadejo resnične osebe na ulici. Kot ste v poročilu izpostavili, je potrebna prenova medijske zakonodaje, s katero bomo naslovili širjenje sovražnosti v medijih. To se mi zdi nujna osnova, da začnemo v medijskem prostoru graditi spoštljive odnose do neznancev, ki se bodo odražali tudi v vsakdanjem življenju. Bodimo strpni drug do drugega, ne nasedajmo lažem in provokacijam. Vsi smo krvavi pod kožo, vsi smo ljudje, ne padajmo pod nivo človeškosti. Hvala.

sam ga ocenjujem izrazito pozitivno. Seveda, vedno pa se v življenju da še več, še drugače, odločati se mora vsakdo od nas pač v spletu okoliščin ali v danih trenutkih.

spoštljivo do vseh, ki sedimo v okrogli dvorani, predvsem pa spoštljivo do tematike, ki jo danes obravnavamo. Res hvala in pohvala. Kot poslanec želim v svojem imenu dodati še nekaj, za kar si želim, da bi bila naša skupna naloga. Kadar govorimo o pravici, moramo v isti sapi govoriti tudi o dolžnosti. Po šestnajstih letih županovanja, pa še prej pri sedenju v krajevni skupnosti, v občinskem svetu, se se ne morem znebiti občutka, da pri določenem sloju naših državljank in državljanov v podzavesti živi samo pravica, spet pravica in spet pravica. Imamo določeno skupino ljudi, ki enostavno pozabljajo na dolžnost do dela, pozabljajo na javni interes. Tudi sam imam podobne izkušnje, kot jih je omenila kolegica Vida. Seveda, javni prostor je namenjen prireditvam, glasbenim pa tudi drugačnim, in kadar trčita pravica posameznika in pravica javnosti, moramo v veliki meri zaščititi tudi javnost. Naslednja problematika – velikokrat govorimo o stanovanjih. Poznam kopico primerov, ko so ljudje živeli v občinskem stanovanju s položnico za 20, 25 evrov na mesec, pa tudi te dolžnosti niso hoteli izpolniti. Da smo jih iz javnega stanovanja deložirali, smo potrebovali tri, štiri leta. Vse pravne zanke in pravice so se dale izkoristiti. No ko so potem stanovanje, na katero je čakala mlada družina, končno le zapustili, pa je občini ostalo marsikdaj 10, 15, 20, 25 tisoč neizterljivega dolga, pa približno enak znesek, da smo stanovanje,

skupnem odločanju želim, da gremo, kadar je problem, res na teren in ga osvetlimo z vseh strani, ne samo s strani in pogleda tistega, ki išče pravico, mogoče kdaj tudi čez mejo. Je področje in delo, na katerem nikdar in nikoli ne bomo postorili vsega. Trudimo se pa, da skupaj v sodelovanju z vsemi odločimo tako, kot je prav, ne tako, da bo všečno, in za to združimo moči. Še enkrat, hvala lepa prav vsem za prisotnost in vaše delo.

Ob vseh hvalospevih opozicije sem nekajkrat kar zastrigel z ušesi. Da bi ta vlada morala narediti več za blagostanje državljanov, izboljšati pogoje za delo, predvsem pa me je zmotila navedba o nadvse odličnih koronskih ukrepih prejšnje vlade. Spoštovani, vaši koronski ukrepi so inflacijo dvignili z 0,5 % na 10,4 odstotne točke. Ta vlada pa je v najekstremnejših razmerah v času vojne uspela inflacijo celo znižati na trenutnih 10 odstotnih točk. Zato se na vašem mestu resnično ne bi hvalil s protikoronskimi ukrepi. Ker vse, kar ste naredili, ste 2,5 leta izvajali represijo, finančne ukrepe pa ste strnili v zadnje tri mesece pred volitvami, na rebalans in rezervacije pa pozabili. Zahtevki oziroma dolgovi prihajajo na Vlado še dandanes. Zato menim, da ni vaše mesto, da sploh omenjate besedo blagostanje državljanov in kvalitetno spopadanje s kakršnokoli krizno situacijo. Ali vas moram opomniti, da se je v času vaše vlade od dostavljavca pričakovalo, da bo sendvič na prostem pojedel kar skozi masko, da ste nas zaplinjali s solzivcem, nas zapirali v občine, nas polivali z najmodernejšim vodnim topom ter našim otrokom odvzeli svobodo in socialni razvoj? Malo si poglejte, kakšno vzdušje danes vlada v državi. Kljub resni situaciji, ki poteka komaj dve meji od nas, smo državljani srečnejši, zadovoljni in kljub resni situaciji polni upanja – po zaslugi trenutnega predsednika Vlade dr. Goloba. Sedaj bom javno izpostavil, poleg vseh ukrepov za blaženje draginje in spopadanje z energetsko revščino si upam trditi, da je bil dogovor o evropski energetski kapici dosežen izključno po njegovi zaslugi.

Ne vem, ali se zavedate, kako pomemben dosežek je to. Brez tega bi zaradi globalnih razmer bilo evropsko gospodarstvo resno ogroženo. Zato lahko rečem le hvala bogu, da se s trenutnimi surovimi razmerami spopada vlada s predsednikom dr. Golobom. Vi pa se vedete v času najresnejše situacije od osamosvojitve Slovenije kot vrtčevski otroci, nagajate na vsakem koraku, ovirate delovanje Vlade, sklicujete referendume, zavajate z neresničnimi navedbami, v Državnem zboru igrate svetnike in odrešenike, na socialnih omrežjih pa hujskate in širite sovražni govor, hrepenite po avtokraciji, po finančni kapitulaciji RTV, kapitulaciji države. Vaš kolega Pirkovič, solastnik vašega strankarskega medija Nova24, spodbuja celo k poseganju po orožju in krvi, vaši sledilci pa našim kolegom pošiljajo smrtna grozilna pisma, gospo Kovač so celo napadli sredi ulice.

Varuha človekovih pravic. Odzval sem se na navedbe vaših kolegov, vaše poslanske skupine, zato ne vem, zakaj kot predsedujoči izkazujete dvojna merila. Prosim, da mi dovolite dokončati. Samo še tole bom povedal. Državljanom sporočam naslednje. Udeležba na referendumih bo izrednega pomena. Opozicija jih razumeva kot dodatne parlamentarne volitve, zato naj, kdor podpira delo te vlade, srčnost, iskrenost, požrtvovalnost in spoštljiv dialog te koalicije, na referendumih obkroži trikrat za.

glasovanje in glasujejo. Tako da enkrat malo samorefleksije ne bi bilo slabo. S tem zaključujem to razpravo. Amandmaji k Predlogu priporočila niso vloženi. O Predlogu priporočila bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločili danes

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Juretu Trbiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za javno upravo. Izvolite, beseda je vaša.

države, državnih organov in podobno. Tu govorimo o Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Z današnjo, če smem tako reči, mini novelo se pravzaprav ne dotikamo ravno tega, dotikamo se, mogoče bolj pomembno, podatkov in pospeševanja digitalne preobrazbe celotne družbe, ki pa seveda tudi mora imeti v mislih človekove pravice. Področje odprtih podatkov in ponovne uporabe njih oziroma javnih informacij urejamo v že navedenem Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, termin ponovne uporabe pa je uvedla evropska direktiva iz leta 2003, torej skoraj že 20 let, namen katere je zagotoviti, da se tisti podatki predvsem javnega sektorja, ki so javno dostopni, ponovno uporabljajo, seveda čim lažje in pod enakimi pogoji za vse, tudi s strani raziskovalcev, medijev, startup podjetij in ostalih gospodarskih subjektov. namreč moč izboljšati marsikaj, na primer področje zdravstvenega varstva, recimo zagotoviti varnejše pa tudi bolj učinkovite prometne sisteme, nenazadnje bolj ekološke, zmanjšati stroške različnih javnih storitev, in kot že omenjeno, izboljšati energetsko učinkovitost tako stavb kot prometa. Njihova ponovna uporaba, tako imenovana reuse, pa prispeva tudi k pomembnim družbenim ciljem, kot sta odgovornost in že omenjena transparentnost. direktiva o odprtih podatkih je deloma že prenesena v ta zakon, zato je predmet te tako imenovane mini novele le nadaljnja implementacija evropske direktive, in sicer v dveh točkah. Ti pa sta ureditev enostavne ponovne uporabe, kot že omenjeno, na raziskovalnem področju, predvsem kadar gre za financiranje iz javnih sredstev po načelu javni denar – javni podatki, in drugič, vzpostavitev zakonske podlage za objavo oziroma ponovno uporabo zbirk velike vrednosti ter dinamičnih podatkov v realnem času. Predlog zakona sledi direktivi, ki določa šest tematskih kategorij tako imenovanih naborov podatkov velike vrednosti. Tu gre pravzaprav za podatkovne zbirke z naslednjih šestih področij. To so: geoprostor, opazovanje Zemlje s področja okolja, meteorologija, statistika, gospodarske družbe in lastništvo le-teh ter šesta, mobilnost. V skladu z direktivo in predlogom novele zakona morajo biti nabori podatkov velike vrednosti na razpolago za, kot že omenjeno, reuse, ponovno uporabo, torej s čim manjšimi pravnimi omejitvami, brezplačno in prek tako imenovanih API oziroma vmesnikov za aplikacijsko programiranje. Predvideno je, da nato Vlada določi seznam zbirk velike vrednosti z uredbo, šele v drugi fazi, ko bo Evropska komisija pripravila izvedbeni akt, ki bo na ravni Evropske unije enotno določil seznam takšnih zbirk velike vrednosti. Ta naj bi bil sprejet do konca letošnjega leta. Seveda moramo pa ostali tudi počakati, ko bo, pa bo Vlada nacionalni seznam zbirk ustrezno dopolnila. Pri pripravi osnutka seznama zbirk velike vrednosti je bilo predhodno že opravljeno strokovno usklajevanje z organi, ki so sedaj skrbniki večine teh velikih zbirk podatkov, to so recimo Statistični urad, Geodetska uprava, Agencija za javnopravne evidence Na podlagi pomislekov, predvsem glede morebitnih finančnih posledic, povezanih z različnimi nadgradnjami in vzdrževanjem strežniških kapacitet, smo pri predlogu zasledovali cilj, da v prvi fazi implementiramo direktivo tako, da teh ne bo. Tako se bo uzakonilo pravzaprav stanje, ki že obstaja, in ne bo finančnih posledic v času sprejetja. Slovenija je tudi sicer zelo aktivna na področju odpiranja podatkov. Kot že omenjeno tako pospešujemo proces digitalne preobrazbe cele družbe.

Za predstavitev poročila dajem besedo predsednici Terezi Novak. Izvolite. TEREZA Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 2. seji 11. 10. kot matično [delovno] telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki ga je Državnemu zboru s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. Članicam in članom odbora je bilo posredovano tudi gradivo, pripombe Skupnosti občin Slovenije, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta. V poslovniškem roku so amandmaje skupaj vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Predstavnik predlagatelja je podrobno obrazložil predlog zakona, povedal, da zakon ureja področje odprtih podatkov in ponovne uporabe javnih informacij, termin ponovne uporabe ureja evropska direktiva, katere namen je, da se podatki javnega sektorja, ki so javno dostopni, ponovno uporabijo čim lažje in pod enakimi pogoji za vse, vključno z raziskovalci, mediji in gospodarskimi subjekti. Poudaril je tudi, da je s podatki mogoče izboljšati različna družbena področja, ponovna uporaba podatkov prispeva tudi k pomembnim družbenim ciljem, kot sta odgovornost in transparentnost.

Ob tem je tudi dodala, da vloženi amandmaji večino pripomb ustrezno naslavljajo. Predstavnik Državnega sveta je dejal, da je Komisija Državnega sveta za državno ureditev podprla predlog zakona, ter med drugim omenil, da so tekom razprave na seji komisije izpostavili mnenje Zakonodajno-pravne službe in se dotaknili predloga Skupnosti občin Slovenije. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in glasoval z 9 glasovi za in 4 glasovi [proti] o vseh členih zakona in zakon sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so sprejeti amandmaji vključeni. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo gospod Jonas Žnidaršič. Izvolite. JONAS

Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi! Pod pravimi pogoji lahko digitalizacija prinese velike gospodarske in družbene koristi. Med najbolj očitne prednosti štejemo dostopnost do informacij, preprosto in takojšnje komuniciranje ter sposobnost izmenjave informacij, nova delovna mesta in povečano konkurenčnost. Čeprav se digitalizacija običajno omenja v kontekstu gospodarstva, lahko zelo vpliva na dolgoročno blaginjo vseh državljanov in prispeva k razvoju celotne skupnosti. Inovacije na področjih, kot so e-zdravje, e-oskrba, e-uprava, pametna mesta in skupnosti, prispevajo k izboljšanju zdravja, blaginje in kakovosti življenja vseh prebivalcev. Veliko govorimo o napredku, ravno o tistem, ki spada v čas 21. stoletja, o digitalizaciji. In kaj je ena izmed ključnih stvari, ki nam to omogočajo? Dostop do informacij in podatkov. Podatki so ena izmed ključnih sestavin za gospodarsko rast, spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih modelov, rast konkurenčnosti, inovacij, ustvarjanje novih delovnih mest ter velik družbeni napredek. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ureja področje odprtih podatkov in ponovne uporabe javnih informacij. Namen je, da se podatki, predvsem javnega sektorja, ki so javno dostopni, ponovno uporabijo lažje, hitreje ter pod enakimi pogoji za vse, za raziskovalce, poslovne subjekte, medije. Predvsem moramo izpostaviti transparentnost, ponovno uporabo podatkov ter zbirke in baze podatkov, ki prispevajo tudi k pomembnim družbenim ciljem. S tem prenašamo in implementiramo sicer še drugi del evropske direktive ter popolno implementacijo le-te. Ureja se tudi enostavna ponovna uporaba podatkov na raziskovalnem področju, na področjih, ki so financirana iz javnih sredstev, in predvsem se vzpostavlja zakonska podlaga za uporabo zbirk velikih vrednosti in dinamičnih podatkov v realnem času. Tako bomo javen in hiter dostop omogočili s čim manj pravnih omejitev. Dostop bo tudi brezplačen in dosegljiv prek vmesnikov. Cilj ni samo napredek in dostopnost v Sloveniji, ampak je širši. Evropska knjiga za podatke tvori prvi steber digitalne strategije Evropske unije, povezanost podatkov in zagotovitev enotnega trga podatkov, ki omogočajo inovativne digitalne procese. Socialni demokrati bomo predlog zakona podprli, ker digitalizacija spreminja načine, kako delamo, kako se učimo in kako živimo. Osnovni pogoj so podatki, ki morajo biti najlažje in najhitreje dostopni za vse. Hvala lepa.

Spoštovani! Predmet novele, ki je danes pred nami, predstavlja nadaljnjo implementacijo Direktive o odprtih o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja, določene spremembe direktive pa so že bile implementirane. Prost dostop do informacij javnega značaja predstavlja enega izmed temeljnih postulatov pravne države. To področje je danes v času digitalizacije družbe in pospešenega razvoja tehnologije še posebej pomembno. Novela sledi načelu transparentnosti in odprtosti, ki zahteva, da so podatki javnega sektorja na voljo v največji možni meri. Poglavitni cilj predloga zakona je torej vzpostavitev pravne podlage za ponovno uporabo naborov podatkov velike vrednosti in nudenje dinamičnih podatkov v realnem času. Poleg tega pa bo zakon omogočil ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, kadar gre za financiranje iz javnih sredstev. Ponovna uporaba podatkov pomeni, da organi javnega sektorja omogočijo nadaljnjo uporabo podatkov, ki jih pri opravljanju nalog zbirajo oziroma pripravijo. V skladu s predlogom bodo torej morali organi prek posredovanja v svetovni splet v čim večji meri zagotoviti ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, prav tako direktiva določa šest kategorij naborov podatkov velike vrednosti, ki so pomembni predvsem za družbo, okolje in gospodarstvo. V skladu z direktivo morajo biti takšni podatki na voljo brezplačno. V Gibanju Svoboda se zavedamo, da ima ponovna uporaba podatkov javnega sektorja pomemben vpliv pri razvoju družbe, bistvenega pomena pa so tudi za gospodarsko rast ter za zagotavljanje konkurenčnosti in inovacij. Zavzeli smo se, da bomo stremeli k visoki stopnji digitaliziranih javnih storitev ob upoštevanju načela, da se za podatke vpraša le enkrat. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona soglasno podprli. Hvala. Hvala. Gospod Anton Šturbej bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. hvala za besedo. Kolegice in kolegi! Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki jo danes obravnavamo, ureja področje odprtih podatkov in ponovne uporabe javnih informacij. Sledi direktivi EU, in sicer da se podatki javnega sektorja, ki so javno dostopni, ponovno uporabljajo čim lažje, pod enakimi pogoji za vse, vključno z raziskovalci, mediji in gospodarskimi subjekti. Menimo, da je potrebna transparentnost in preglednost na tem področju, zato ne nasprotujemo predlogu, ki ureja enostavno ponovno uporabo podatkov na raziskovalnem področju, ko je področje financirano iz javnih sredstev ter se vzpostavlja zakonska podlaga za ponovno uporabo zbirk velike vrednosti in dinamičnih podatkov v realnem času. Si pa zastavljamo vprašanje glede smotrnosti ureditve, da primere, v katerih morajo organi omogočiti masovni prenos podatkov velike vrednosti oziroma dinamičnih podatkov uporabnikov, določi Vlada. Takšno nalaganje pristojnosti Vladi je sporno z vidika načela legalitete v 120. členu Ustave, na kar je v svojem mnenju opozorila Zakonodajno-pravna služba pred obravnavo na pristojnem odboru.

Poglavitni cilj predloga zakona je uskladitev z evropsko direktivo in vzpostaviti zakonsko podlago za objavo oziroma ponovno uporabo naborov podatkov velike vrednosti ter nudenje dinamičnih podatkov v realnem času in v čim večji meri omogočiti ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, kadar gre za financiranje iz javnih sredstev. Rok za prenos direktive je potekel že 17. julija julija lani, konec septembra lani pa je Evropska komisija Slovenijo že pozvala, da naj evropsko direktivo v najkrajšem možnem času prenese v svoj pravni red. Z uporabo velikih zbirk podatkov je mogoče izboljšati delovanje številnih področij življenja, na primer zdravstveno varstvo, varnost prometnih sistemov, zmanjšanje stroškov javnih storitev, izboljšati energetsko učinkovitost in drugo. Ponovna uporaba velikih zbirk podatkov javnega sektorja prispeva tudi k pomembnim družbenim ciljem, kot sta odgovornost in večja transparentnost delovanja sistemov. Predlog zakona tako sledi nadaljnji implementaciji evropske direktive, ki določa šest tematskih kategorij oziroma naborov podatkov velike vrednosti, kamor sodijo gospodarski podatki, opazovanje zemlje in okolja, meteorološki podatki, statistika, gospodarske družbe in lastništvo družb ter mobilnost. Skladno z evropsko direktivo in predlogom zakona morajo biti nabori teh podatkov na razpolago za tako imenovano ponovno uporabo, in to s čim manjšimi pravnimi omejitvami. Na področju digitalnih strategij bo Evropska unija lahko konkurirala ZDA in Kitajski le, če bo zagotovila delovanje enotnega trga podatkov in bo spodbudila razvoj podatkovnega gospodarstva, ki mora stremeti k povečanju razvoja izdelkov na podlagi podatkov in povpraševanja po njih na enotnem trgu. Ti podatki morajo biti na voljo vsem, javnemu in zasebnemu sektorju, predvsem tudi v okviru predvidenih skupnih podatkov.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po končani 10. točki dnevnega reda. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji v okviru skrajšanega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade dr. Branku Lobnikarju, državnemu sekretarju na Ministrstvu za notranje zadeve. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, cenjeni poslanci! Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji in ga predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, ki se nanašajo na spremembo na področju investicijskega vzdrževanja policijskih uprav, na podaljšanje roka za izpolnitev zakonsko določene obveznosti glede pridobitve višje strokovne izobrazbe policistov, na vzpostavitev nacionalne poklicne kvalifikacije policist ter na širitev skupine oseb, ki ne morejo sodelovati v pomožni policiji. Zakon o organiziranosti in delu v policiji je bil najprej sprejet leta 2013 in zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti in racionalizacije dela tudi večkrat noveliran. Z njim je urejena normativna podlaga za sodobno policijsko organizacijo, njeno vodenje in usmerjanje ter jasno razmejena pristojnost med Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo kot organom v sestavi. Urejeni so bili tudi specifični delovnopravni odnosi in razmerja v policiji, status in zaščita policista, usposabljanje in izobraževanje ter raziskovalna dejavnost, tesnejša vpetost policije v delovanje lokalne skupnosti in tesnejše sodelovanje policije z drugimi subjekti, vse z namenom doseči boljšo organiziranost in delovanje policije. S predlogom zakona se krepi samostojnost policijskih uprav na področju postopkov investicijskega vzdrževanja objektov ter materialno-tehničnih sredstev, kar bo v praksi, seveda v okviru sredstev, določenih z internim finančnim načrtom policije, omogočilo tudi večjo odzivnost v postopkih investicijskega vzdrževanja. Določa se tudi, da bodo policisti s pridobljeno višješolsko izobrazbo in policisti s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo policist v enakovrednem položaju glede zasedbe delovnih mest, premeščanja, napredovanja in ostalih pravic iz delovnega razmerja. zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji je bilo v četrtem odstavku 110. člena določeno obdobje do 1. januarja 2023, v katerem morajo policisti, premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu, pridobiti višješolsko izobrazbo in v katerem mora delodajalec vsem policistom, ki so premeščeni na na navedena delovna mesta in še nimajo pridobljene šeste stopnje izobrazbe, omogočiti njeno pridobitev, urediti način napredovanja v višje plačne razrede in način premeščanja. Podatki o številu policistov, ki se šolajo, in o številu policistov, ki jih je na izobraževanje še treba napotiti, kažejo, da velika večina policistov izobrazbe do zakonsko določenega roka ne bo mogla pridobiti, zato se s predlogom zakona podaljša navedeno obdobje do 1. januarja 2026. S predlogom zakona se med osebe, ki ne morejo sodelovati v pomožni policiji, dodaja tudi občinske redarje. Gre namreč za javne uslužbence s posebnimi pooblastili, ki opravljajo naloge občinskega prekrškovnega organa in imajo pomembno in nepogrešljivo vlogo

Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Teodorju Uraniču. Izvolite. Spoštovani! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je omenjeni predlog zakona obravnaval na 2. seji dne 11. oktobra 2022, med katero je predstavnica predlagatelja predloga zakona podala uvodno dopolnilno obrazložitev vsebine predloga zakona, izpostavila razloge za sprejetje ter predstavila bistvene rešitve, ki jih prinaša. Nato je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila pripombo iz pisnega mnenja ter zlasti opozorila na potrebo po jasnosti in določnosti zakonskega besedila. Vabljeni predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov je med drugim obrazložil razloge, zakaj predlagana sprememba glede sodelovanja občinskih redarjev v pomožni policiji ni ustrezna, ter predstavil prednosti sodelovanja občinskih redarjev v pomožni policiji. V kratki razpravi na seji odbora je poslanec iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke med drugim dejal, da podpira nadaljnje sodelovanje občinskih redarjev v pomožni policiji, in poudaril, da je delovanje pomožne policije zelo pomembno. Menil je, da občinski redarji učinkovito in zakonito izvajajo naloge v pomožni policiji ter da poznajo zakonodajo in ne presegajo pooblastil.

Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo gospod Milan Jakopovič. Izvoli. MILAN Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Učinkovitost, strokovnost in zakonitost policijskega dela so medsebojno povezane, med drugim z ustreznim vrednotenjem policijskega dela, kakovostjo opreme in delovnih sredstev, notranjo organizacijsko kulturo in ustreznim vodenjem, medsebojnimi odnosi, občutkom pripadnosti policistov do institucije, ki pa seveda mora znati zaščititi policiste in policistke pred grožnjami in neutemeljenimi obtožbami, seveda ob doslednem spoštovanju človekovih pravic in vladavine prava. Zakon ima cilj urediti normativno podlago, ki bo skozi vzvode vodenja policije in z jasnimi razmejitvami med resornim ministrom in policijo krepila neodvisnost policijskih uprav tudi na področju investicijskega vzdrževanja objektov ter materialno-tehničnih sredstev, kar naj bi v praksi, praksi, kot smo slišali tudi predstavnika Vlade, omogočilo večjo odzivnost v postopkih investicijskega vzdrževanja v vseh primerih in ne kot sedaj, ko to velja le, ko gre za intervencijske primere. Ob tem zakon ureja tudi podaljšanje zakonsko določenega roka oziroma obdobja za izpolnitev obveznosti policistov in delodajalca, kar v praksi pomeni ureditev nekaterih delovnopravnih vprašanj s področja napredovanj in pogojev izobrazbe, ki bi morala biti urejena do 1. januarja 2023, in s tem zakonom to podaljšujemo. Na izobraževanje čaka oziroma bo treba napotiti okoli 500 policistov, kar v praksi pomeni, da do roka 1. januar 2023 pogojev ne bo mogoče izpolniti. Razlogi za to so zlasti prostorske in kadrovske omejitve policijske akademije, družbene razmere zaradi covida 19 v preteklih dveh letih ter objektivne okoliščine šolajočih se policistov. Glede na navedeno se s predlogom zakona, kot že omenjeno, predlaga podaljšanje zakonsko določenega roka oziroma obdobja za izpolnitev obveznosti policistov in delodajalca. Zakon nenazadnje ureja tudi tematiko pomožnih policistov, pri čemer občinski redarji ne morejo sodelovati v pomožni policiji. Občinski redarji sodijo med javne uslužbence s posebnimi pooblastili in so s tem nepogrešljivi pri zagotavljanju javne varnosti na lokalni ravni, zato je predlagana ureditev smotrna. Zakon poenostavlja nekatere pogoje, omogoča bolj organizirano in učinkovito delovanje slovenske policije, zato bomo predlog sprememb zakona potrdili. KRIVEC: Gospod Teodor Uranič bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. TEODOR Spoštovani! Vlada nam je v obravnavo predložila predlog sprememb Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki so ga pripravili na Ministrstvu za notranje zadeve. Predlog prinaša v slovenski pravni red več sprememb. Tako se bo okrepila samostojnost policijskih uprav na področju investicijskega vzdrževanja objektov in materialno-tehničnih sredstev, s čimer bo zagotovljena tudi večja odzivnost uprav. Po trenutni ureditvi je namreč pristojnost policijskih uprav omejena zgolj na intervencijske primere, v skladu s predlogom zakona pa bodo lahko izvajali tudi druga vzdrževalna dela. Nadalje bodo glede zasedbe delovnih mest, premeščanja in ostalih pravic v enakovrednem položaju policisti s pridobljeno visokošolsko izobrazbo in policisti s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo. Na ta način bo omogočeno hitrejše pridobivanje policijskega kadra, ki ga v Sloveniji nujno potrebujemo. Znano je namreč dejstvo, da se policija v zadnjih letih sooča s kadrovsko podhranjenostjo. Trenutno veljavni zakon določa, da morajo policisti, ki so bili premeščeni v VI. tarifni razred, do 1. januarja 2023 pridobiti visokošolsko izobrazbo, delodajalec pa jim je dolžan to omogočiti. Po trenutnih podatkih višješolske izobrazbe še vedno niso pridobili 904 policisti zaradi omejitve števila študentov in kadrovske zmožnosti policijske akademije. Nezanemarljiv pa je bil tudi vpliv epidemije covida-19 in z njo povezanih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, podaljšuje rok za izpolnitev obveznosti do 1. januarja 2026, torej za tri leta. Največ pozornosti je bila deležna sprememba, v skladu s katero občinski redarji ne bodo več mogli sodelovati v pomožni policiji. Sindikat občinskih redarjev Slovenije je sicer izrazil svoje nasprotovanje tej rešitvi, saj menijo, da je diskriminatorna in vprašljiva z vidika skladnosti z ustavo. Po njihovem mnenju gre namreč za poseg v svobodo dela in izbiro poklica. Na seji matičnega delovnega telesa je ministrica temeljito pojasnila razloge za umik občinskih redarjev s seznama oseb, ki lahko sodelujejo v pomožni policiji. Občinski redarji imajo namreč pomembno vlogo pri zagotavljanju javne varnosti na lokalni ravni. S tem se pravzaprav sledi predlogu občin. Poklic pomožnih policistov je možen tudi v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost, zato je treba zagotoviti nemoteno izvajanje nalog občinskih redarjev v primeru razlogov, ki narekujejo vpoklic pomožne policije. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona podprli. Hvala. Hvala. Gospod Anton Šturbej bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. hvala za besedo. Kolegice in kolegi! V Slovenski demokratski stranki smo opozarjali, da sindikat SORS, občinski redarji niso zadovoljni, da sedaj spadajo med osebe, ki ne morejo več sodelovati v pomožni policiji. Tukaj je z našega vidika zakon diskriminatoren do omenjenih oseb. Občinski redarji so s to zakonsko novelo nezadovoljni, saj jim ne omogoča dela v pomožni policiji kot drugim osebam v podobnih poklicih. Zmotil nas je pa tudi 6. člen novele, v 110. členu še četrti in peti odstavek, ki se spremenita tako: »Policisti, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, morajo do 1. januarja 2026 pridobiti tudi to izobrazbo ali certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo Delodajalec do 1. januarja 2026 vsem policistom, ki so bili premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, omogoči pridobitev navedene izobrazbe ali certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo [policist].« Tu nas mogoče zmoti samo zadeva glede poklicne kvalifikacije. Za tiste policiste in policistke, ki so leta 2018 že imeli 15 let delovne dobe, naj se te certifikate čim prej izda, ker je to bolj kot ne tehnična težava.

na izobraževanju, se jih povrne in se vrne policista v V. tarifni razred, in s tem mu naj ne preneha delovno razmerje v policiji. Zaradi vse podhranjenosti v policiji

Le močna policija lahko zagotovi večjo notranjo varnost. V slovenski policiji je zato potrebno zagotoviti sistemske možnosti za ustrezno nagrajevanje visoko strokovnega kadra, ki postaja nujno potreben za ohranjanje varnosti, in odzive na sodobne grožnje, kot so strokovnjaki za gospodarski in kibernetski kriminal. Menimo, da je potrebno okrepiti številnost uniformiranega dela policije, ki je z vidika zagotavljanja občutka varnosti ključna. Smiselna bi bila ponovna uvedba tako imenovanih peš patrulj predvsem v mestnih središčih. Policiji je namreč treba povrniti njeno klasično preprečevalno vlogo. S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji se določa, da bodo policisti s pridobljeno višješolsko izobrazbo in policisti s pridobljeno novo nacionalno poklicno kvalifikacijo policist v enakovrednem položaju glede zasedbe delovnih mest, premeščanja, napredovanja in drugih pravic iz delovnega razmerja. Z novelo zakona iz leta 2013 se je namreč normativno uredil prehod v višješolski sistem za policiste in določilo prehodna obdobja in spregled izobrazbe na posameznih delovnih mestih. Tako je v četrtem odstavku 110. člena določen datum 1. januar 2023, do katerega morajo policisti, premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu, pridobiti višješolsko izobrazbo in do katerega mora delodajalec vsem policistom, ki so premeščeni na navedena delovna mesta in še nimajo pridobljene šeste stopnje izobrazbe, omogočiti njeno pridobitev, način napredovanja v višje plačne razrede in način premeščanja. Predlog novele tako podaljšuje obdobje, določeno za pridobitev višje strokovne izobrazbe oziroma certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije do 1. januarja 2026. Ministrica za notranje zadeve gospa Tatjana Bobnar je poudarila, da glede na podatke iz junija 2022 o številu policistov, ki so še na šolanju v višji policijski šoli, in o številu policistov, ki jih je na izobraževanje še treba napotiti, kažejo, da velika večina policistov izobrazbe do zakonsko določenega roka ne bo mogla pridobiti. Razlogi za to so zlasti prostorske in kadrovske omejitve policijske akademije, seveda pa so svoje doprinesle tudi epidemiološke razmere covida-19 ter druge objektivne okoliščine šolajočih se policistov. V Novi Sloveniji razumemo razloge, zaradi katerih veliko število policistov v predpisanem roku ne bo prišlo do zahtevane izobrazbe, izražamo pa pomisleke, da bo program poklicne kvalifikacije policist lahko izveden v tako kvalitetnem in strokovnem obsegu, kot se to počne na policijski akademiji sedaj.

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! V obdobju zadnje vlade Janeza Janše smo bili pri vodenju Ministrstva za notranje zadeve in policije priča očitanim kršitvam tako ustave kot zakonodaje s področja notranjih zadev in s področja kazenske zakonodaje, predvsem procesne zakonodaje. Ravnanja in odnos med ministrstvom in policijo so bila privedena do take mere, da je bilo ogroženo že celo izvajanje strateško zastavljenih nalog na področju zagotavljanja varnosti državljanov. Zato je ena izmed ključnih nalog te nove vlade, da se namesto vmešavanja dnevne politike v neodvisno delo policije in drugih samostojnih organov politika posveti dolgoročnemu urejanju notranjih zadev ter odgovori na sodobne izzive za učinkovito izvajanje nalog zagotavljanje varnosti v državi. Osnova za to je seveda posodobitev leta 2015 sprejete Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 –»Kakovostna policija za varno Slovenijo«, ki je sicer zajela vse ravni policije in njenih sestavnih delov, a je v nekaterih delih že zastarela. Ne glede na to pa ni mogoče odlašati z nujnimi in širše sprejetimi ukrepi za izboljšanje učinkovitosti dela ter položaja policistk in policistov ter policije kot celote, zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli predlog zakona, s katerim se krepi samostojnost policijskih uprav na področju postopkov investicijskega vzdrževanja objektov ter materialno-tehničnih sredstev, kar bo v praksi omogočilo tudi večjo odzivnost v postopkih investicijskega vzdrževanja. S predlogom, ki je pred nami, se določa tudi, da bodo policisti s pridobljeno višješolsko izobrazbo in policisti s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo policist v enakovrednem položaju glede zasedbe delovnih mest, premeščanja, napredovanja in tudi drugih pravic iz delovnega razmerja. Predlog zakona prinaša tudi spremembo glede oseb, ki lahko opravljajo delo v pomožni policiji. Iz te skupine se izvzema občinske redarje, saj Ministrstvo za notranje zadeve ocenjuje, da bi se z njihovim vpoklicem v pomožno policijo lahko zgodilo, da na občinskem nivoju ne bi bila zagotovljena stopnja varnosti, ki jo zagotavljajo občinski redarji. Zato se z novelo predlaga njihov izvzem s seznama oseb, ki lahko delujejo v pomožni policiji. Na področju notranjih zadev je pred nami še veliko pomembnih in odgovornih nalog, vendar bomo korak za korakom, tudi s predlogi sprememb, kot so današnje, načrtno in strateško vzpostavili učinkovit,

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po končani 10. točki dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Dejanu Kalohu. Izvoli. Podpredsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi, kolegice, zainteresirana javnost! Danes je pred nami tretje branje besedila predloga zakona o izvrševanju kazenskih sankcij s kratico ZIKS-1H. Glavni namen zakonskega predloga, ki smo ga vložili v Poslanski skupini SDS, je v hitri in učinkoviti reakciji, ko gre za izredne razmere v zavodih za prestajanje zaporne kazni ter tudi v prevzgojnih domovih, da se reši tudi vprašanje kadrovskega primanjkljaja pravosodnih policistov in da bodo ti, kadar delajo v teh izrednih razmerah prek delovnega časa, za to tudi ustrezno nagrajeni. Epidemija covida-19 je namreč pokazala šibke točke tudi na področju izvajanja kazenskih sankcij v zaporu oziroma prevzgojnih domovih. Zaradi dejanske nevarnosti novih valov okužb s covidom-19 v tej drugi polovici aktualnega leta ter morebiti tudi kakšnih drugih nepredvidenih dogodkov moramo čim prej uzakoniti ukrepe, ki to urejajo sistemsko. Pri tem je predviden mehanizem, ki bo upošteval tudi izjemnost izrednih dogodkov ter časovno omejenost in sorazmernost odreditve ukrepov. Predvideni ukrepi bodo časovno omejeni na tri mesece z možnostjo podaljšanja zaradi obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo izredni dogodki in z njimi povezane zaostrene varnostne razmere v zavodih za prestajanje kazni in prevzgojnih domovih. Določajo se torej nujni ukrepi, ki pa odstopajo od splošne ureditve v ZIKS-1. V PS SDS smo na matičnem odboru opozorili na pomanjkanje pravosodnih policistov in da sta se predlagani spremembi 231. ter 232. člena Zakona v praksi dejansko izkazali za neustrezni. Zato smo v SDS z namenom reševanja problematike pomanjkanja pravosodnih policistov ter tudi posledičnega prestavljanja obravnav sodišč zaradi veljavne ureditve, ki omogoča novo zaposlovanje zgolj kandidatov za pravosodne policiste – po drugi strani pa se je s tem oteževalo zaposlovanje zaposlenih iz drugih državnih organov, se pravi iz policije, vojske, carine in tako dalje – predlagali drugačno rešitev. praksi smo videli, da so se sodišča res spopadala z odpadanjem spremstva, posledično so se prestavljale sodne obravnave, vse to seveda na rovaš davkoplačevalskega denarja. Z vladnim amandmajem smo potem sicer vrnili zadevo na prvotno ureditev, s katero se v Poslanski skupini SDS zaradi navedenih razlogov nismo strinjali, vendar pa ji potem, če bo resnično omogočila takojšnjo rešitev kadrovskega primanjkljaja pravosodnih policistov, v želji pomagati skupini teh ljudi, ki opravljajo že v normalnih pogojih dela resnično zahtevno in tudi za življenje in zdravje nevarno delo, nismo nasprotovali. S predlogom ZIKS-1H se dodatno določa tudi povezovanje državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike s kratico SPOT s kazenskimi evidencami z namenom, da se poslovnim subjektom, ki imajo za to upravičen, z zakonom utemeljen interes, omogoča elektronska oddaja vloge za pridobitev podatka, ali je drug poslovni subjekt vpisan v evidencah ali ne, oziroma po drugi strani elektronski prevzem tega podatka, da se povezuje s kazenskimi evidencami. Glede na to, da je Vlada v okviru predlaganih amandmajev upoštevala opozorila ZPS in vsaj deloma tudi SDS, da odločanje o ukrepih zaradi izrednih razmer v zaporskem sistemu, daljših od treh mesecev, ne more biti odgovornost zgolj ministra, temveč mora najkasneje po treh mesecih o podaljšanju odločati sama Vlada, smo v Slovenski demokratski stranki, kljub temu da smo predlagali, da o tem od vsega začetka odloča Vlada, sklenili kompromis v smislu rešitve, kot je predstavljena v vladnih amandmajih, in le-te smo tudi podprli. V SDS smo že tekom obravnave predloga ZIKS-1H na matičnem delovnem telesu jasno povedali, da se z dobrimi rešitvami koalicije strinjamo, da nimamo s tem nobenih problemov in jih bomo tudi podprli, seveda glede na naše izvorno zakonsko besedilo. Upoštevaje navedeno bomo v Poslanski skupini SDS tudi ta zadnji nomotehnični amandma, o katerem bo potem tekla beseda, podprli, kakor bomo podprli tudi sam zakon. Hvala za vaš posluh.

hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij po mnenju Vlade Republike Slovenije vsebuje rešitve, ki jih zaporski sistem potrebuje z vidika obvladovanja širjenja virusa covid-19 in kadrovskih izzivov, ter daje ustrezne podlage za dodatno informatizacijo kazenskih evidenc. Vlada je z vidika določnosti in sistemske skladnosti predlagala amandmaje, ki jih je Odbor za pravosodje na seji dne 15. 9. 2022 potrdil z veliko večino oziroma večina med njimi kar skladno. Skladno z razpravo na seji Odbora za pravosodje je Vlada pripravila še dva dodatna amandmaja, ki sta bila potrjena na seji Državnega zbora 29. 9. 2022. Za obravnavo na 3. seji pa je Vlada Republike Slovenije pripravila še dodatni amandma za novo prehodno določbo, s katero se omogoča pravočasen zaključek projekta razvoja novega informacijskega sistema centralne kazenske evidence. Nova prehodna določba je potrebna zaradi odločitve o zamiku začetka obravnave predloga novele Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki bo odpravil omejitev trenutno veljavnega zakona glede povezovanja kazenske evidence z drugimi javnopravnimi evidencami. S tem se omogoča takojšnja uporaba novele 250.b člena S tem bo omogočeno pravočasno izvajanje aktivnosti, povezanih s prenovo informacijskega sistema kazenskih evidenc, ki trenutno poteka, zato predlagam, da se amandma v nadaljevanju tudi podpre. Glede na vse navedeno Vlada Republike Slovenije tako dopolnjen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v celoti podpira. Hvala Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo gospa Lena Grgurevič. Izvolite. Hvala lepa. V Gibanju Svoboda smo se skupaj koalicijskima partnericama ob začetku mandata soočili z obilico zakonodajnih predlogov, predvsem največje opozicijske stranke, ki je svoje razočaranje nad izidom državnozborskih volitev blažila z veliko količino na hitro vloženih in nedodelanih zakonskih predlogov v proceduro. Odločili smo se, da te predloge pregledamo in iz njih izluščimo tiste, ki bi jih ob ustreznih vsebinskih popravkih lahko pripeljali do sprejetja. Eden izmed teh je tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. S predlogom zakona se zaradi obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo izredni dogodki in z njimi povezane zaostrene varnostne razmere v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih, določajo nujni ukrepi, ki odstopajo od splošne ureditve v ZIKS-1. Predvideni ukrepi, ki so omejeni na tri mesece z možnostjo podaljšanja, sistemsko urejajo tudi za vnaprej nepredvidene primere izrednih dogodkov. S predlogom zakona se dodatno določa povezovanje državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike SPOT s kazenskimi evidencami za namen, da se poslovnim subjektom, ki imajo za to upravičen, na zakonu utemeljen interes, omogoči elektronska oddaja vloge za pridobitev podatka, ali je drug poslovni subjekt vpisan v evidencah iz prejšnjega člena ali ne, oziroma elektronski prevzem tega podatka. Predlog zakonsko, sistemsko ureja pravno podlago za nujno potrebne ukrepe, povezano s prestajanjem zaporne kazni mladoletniškega zapora in vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom. Predlagani nujni ukrepi se v skladu z devetim odstavkom 202. člena Zakona o prekrških uporabljajo tudi za osebe na prestajanju nadomestnega zapora storilcev prekrškov, na podlagi 213.č člena Zakona o kazenskem postopku pa tudi za pripornike. V vsebinskem smislu se s predlagano ureditvijo povzema večina ukrepov, ki so bili zaradi epidemije nalezljive bolezni covid-19 urejeni v interventnih zakonih, s katerimi se z odstopanjem od splošnih pravil posega v položaj zaprtih oseb. Te že uveljavljene rešitve v PKP se prilagajajo glede na uporabnost ukrepov ne le ob preprečevanju širjenja nalezljive bolezni in epidemije, ampak tudi ob drugih nepredvidljivih nesrečah in drugih izrednih dogodkih, ki lahko povzročijo zaostrene varnostne razmere v zavodih. Ureditev posebnih ukrepov, ki so glede na zaostrene varnostne razmere nujni in zamejeni na nujno potreben čas, je upravičena z dejstvom, da je osebam v zavodih odvzeta prostost ter da ima država obveznost, da poskrbi za njihovo varnost, varovanje zdravja in ustrezno namestitev. Uporaba ukrepov pa generalnemu direktorju, direktorju zavoda ali direktorju prevzgojnega doma omogoča večjo prilagodljivost, da poskrbi za to varnost zaprtih oseb, zaposlenih v zavodih. Upošteva pa tudi tveganje za oškodovance in nevarnost za ponavljanje kaznivih dejanj ob izpustitvi zaprtih oseb na prostost. Ob nastanku zaostrenih varnostnih razmer, ki so posledica naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali podobnega izrednega dogodka, ki močneje vplivajo na položaj obsojencev, zlasti tako, da ogrožajo njihovo zdravje ali življenje ali omejujejo ali onemogočajo izvrševanje kazenskih sankcij v zavodih ali v prevzgojnem domu ter zahtevajo poenoteno in hitro ukrepanje, vrsto in izvedbo enega ali več začasnih ukrepov in čas njihove veljavnosti z odredbo določi Vlada, kar po mnenju predlagateljev na eni strani zagotavlja enotno določanje ukrepov za vse zaprte osebe, ki so v enakem življenjskem položaju. Po drugi strani pa zagotavlja hitro in učinkovito ukrepanje ob pojavu izrednega dogodka. S predlogom člena se dodaja tudi možnost začasne ustavitve pozivanja na prestajanje kazni zapora oziroma nadomestnega zapora, če bi povečanje števila zaprtih oseb v zaostrenih varnostnih razmerah onemogočilo varno in funkcionalno bivanje obsojencev v zavodih. S predlogom se vzpostavlja pravna podlaga za prestajanje kazni obsojencev v tistem zavodu, v katerem se mu lahko zagotovi dostojno bivanje in varno prestajanje kazni, in sicer ne glede na to, v kateri zavod je obsojenca izhodiščno razporedilo sodišče. Kadar direktor zavoda, v katerega sodišče napoti obsojenca, oceni, da zaradi zaostrenih varnostnih razmer ali prezasedenosti ne more zagotavljati varnosti, reda in discipline ter dostojnega bivanja obsojencu, to takoj sporoči generalnemu direktorju, ki lahko tudi ustno odloči, da obsojenec nadaljuje prestajanje kazni v zavodu, v katerem je, ali da se premesti v zavod, v katerem bodo obsojencu lahko zagotovili ustrezne razmere za prestajanje kazni. Ob razporejanju na prestajanje kazni sodišča namreč ne preverjajo, ali ima zavod, kamor pošiljajo obsojence, prostorske in druge možnosti za zagotavljanje varnega in dostojnega prestajanja kazni. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona podprli. Hvala.

Med epidemijo covida-19 se je pokazalo, da Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij zaradi zagotavljanja varnega delovnega in bivalnega okolja v primeru naravnih nesreč oziroma širjenja nalezljive bolezni potrebuje ustrezna orodja, s katerimi trenutno ne razpolaga. Predlog zakona zaradi obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo izredni dogodki in z njimi povezane zaostrene varnostne razmere, v zavodih za prestajanje kazni določa nujne ukrepe, ki odstopajo od splošne ureditve. Ukrepi, ki jih prinaša zakon, so časovno omejeni na tri mesece z možnostjo podaljšanja in so sistemske narave. Predvideva se skrajšanje bivanja na prostem, začasna prepoved odhoda iz zavoda, prepoved prepoved oziroma omejitev obiskov, povečanje osnovne plače zaposlenim zaradi povečanega obsega dela ter še nekatere druge rešitve. predlog zakona naslavlja tudi problem novih zaposlitev v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Sedaj veljavna ureditev v pravosodni policiji omogoča nove zaposlitve zgolj v kategoriji kandidatov za pravosodne policiste, kar pa otežuje prehajanje zaposlenih iz drugih državnih organov. Zaradi tega se v upravi soočajo s pomanjkanjem pravosodnih policistov, to pa vodi v odpovedi spremstev, ki jih je bilo samo v lanskem letu 466. Kot zadnja novost pa se s predlogom zakona uvaja povezovanje državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike s kazenskimi evidencami. Rešitev bo omogočila poslovnim subjektom, ki imajo za to upravičen in zakonsko utemeljen interes, da bodo lahko elektronsko oddajali vloge za pridobitev podatkov o tem, ali je drug poslovni subjekt vpisan v kazenske evidence. Te podatke pa bodo lahko tudi elektronsko prevzeli. S tem ukrepom se tudi zasleduje cilj večje digitalizacije državne uprave. Ker navedene rešitve ocenjujemo kot koristne in nekatere tudi nujno potrebne, bomo v naši poslanski skupini predlog zakona podprli. Hvala.

Epidemija covida je žal tako kot v drugih institucijah razkrila težave tudi v prepolnih zaporih. Vodstvo zaporov ni imelo pravne podlage, da bi pravilno odreagiralo in zaščitilo življenje in zdravje varovancev in zaposlenih. Tako je morala prejšnja vlada pravno podlago poiskati v interventnih zakonih, v tako imenovanih zakonih PKP. V Novi Sloveniji smo prepričani – in zato tudi podpiramo zakon – da je potrebna sistemska rešitev tudi za ta del slovenskega prebivalstva. Opis pojma zaostrenih varnostnih razmer se zato še razširja na nalezljive bolezni. Na ta način se vodstvu, torej generalnemu direktorju, direktorju zavodov oziroma prevzgojnih prevzgojnih domov omogoča ukrepanje tudi zaradi zaostrenih varnostnih razmer, ki so posledica širjenja nalezljive bolezni, tudi v primeru, ko je razglašena epidemija. V takih primerih se potem lahko razglasijo določeni varnostni ukrepi, ki so praviloma začasni, vlada pa jih odredi z uredbo. Ti ukrepi lahko trajajo najdlje tri mesece in jih je ponovno potrebno podaljšati, če se za to izkaže potreba. Zanimiva je tudi dikcija v zakonu, da je možno odložiti izvrševanje zapornih kazni, seveda takrat, kadar bi prišlo do prevelikega števila obsojencev in bi obstajala nevarnost za širjenje bolezni, zato se jih za določen čas lahko pusti na prostosti oziroma se odredi nadomestni zapor. Tudi to lahko le za dva meseca.

oziroma z obiskovalci, ki v času izrednih razmer ne morejo obiskovati svojih sorodnikov v tej instituciji. Kot sem že rekla na začetku, gre za sistemske rešitve v zaporih, da ne bi bilo več potrebno reševati takih situacij z interventnimi zakoni, zato ta zakon v Novi Sloveniji podpiramo. Hvala. Hvala. Mag. Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice, kolegi! Uspešna demokracija je lahko le država, v kateri prebivalci zaupajo v njene institucije. Naloga pravosodja je vzpostaviti, izvajati in vzdrževati sistem institucij in pravil za učinkovito ter zakonito zaščito in uveljavljanje pravic in obveznosti vseh. Korak k takšni demokraciji in uspešni državi so tudi predlagane spremembe Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki uveljavljajo rešitve, ki jih zaporski sistem potrebuje za učinkovito obvladovanje širjenja virusa covid-19 in za učinkovitejše obvladovanje kadrovskih izzivov, ki so vedno večja težava za pričakovano kakovostno in nemoteno delo pravosodnega sistema, še posebej v okviru izvrševanja kazenskih sankcij. Prav tako daje predlog sprememb zakona ustrezne podlage za dodatno informatizacijo kazenskih evidenc, s čimer se uresničuje obljuba o digitalizaciji in posodabljanju modela delovanja naše države oziroma njenega javnega sektorja. Dodatno je Odbor za pravosodje v okviru obravnave zakona sprejel amandmaje, s katerimi se ustrezneje določa odločevalca o uvedbi nujnih ukrepov v zaostrenih varnostnih razmerah, jasneje določajo izhodi iz zavoda, ki pomenijo varnostno tveganje v primeru zaostrenih varnostnih razmer, črta 9. člen Predloga zakona, zaradi celovite prenove informacijskega sistema centralne kazenske evidence ustrezneje določa pravno podlago za pridobivanje podatkov in povezovanje kazenskih evidenc z drugimi ključnimi javnopravnimi evidencami obsegu, ki je nujen za učinkovito vodenje uradnih postopkov in obenem usklajen z modernimi smernicami za izmenjavo podatkov. S prehodno določbo ureja položaj kandidatov za pravosodne policiste, ki so pred uveljavitvijo novele zakona na podlagi javne objave sklenili delovno razmerje za določen čas in v času usposabljanja opravljajo pripravništvo. Prav tako se je dodatno določilo, da nujne ukrepe v zaostrenih varnostnih razmerah aktivira minister z odredbo. Če pa jih je treba po treh mesecih podaljšati, to stori vlada z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu. Za obravnavo na današnji seji Državnega zbora je Vlada Republike Slovenije pripravila še dodatni amandma, s katerim se omogoča pravočasen zaključek projekta razvoja novega informacijskega sistema centralne kazenske evidence. Glede na široko soglasje o nujnosti sprejetja predlaganih sprememb bomo Socialni demokrati zakon podprli tudi v tretji obravnavi. Hvala. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. MILAN hvala lepa. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij prinaša pravno podlago za uvedbo ustreznih in sorazmernih ukrepov, na podlagi katerih bo Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij omogočeno zagotoviti varno in učinkovito izvajanje nalog v zaporih oziroma v prevzgojnih domovih. Predlog daje pravno podlago za uvedbo ukrepov ob zaostrenih varnostnih razmerah, ki so posledica izrednih dogodkov, saj so se med epidemijo pokazale določene pomanjkljivosti. Zato je treba zaradi morebitnih drugih podobnih nepredvidenih dogodkov v prihodnosti čim prej sprejeti ukrepe, ki področje urejajo sistemsko. In s tem se v Levici strinjamo. S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, vključno s sprejetimi amandmaji, se sedaj določajo ukrepi in pogoji za ravnanje v teh nepredvidenih izrednih situacijah. Zaradi celovite prenove informacijskega sistema centralne kazenske evidence je bila v novelo naknadno ustrezneje vključena tudi pravna podlaga za pridobivanje podatkov in povezovanje kazenskih evidenc z drugimi javnopravnimi evidencami. Prvotni predlog novele je predvideval tudi povečanje plač osebja v zavodih za prestajanje kazni zaradi povečanega obsega dela in lažje zaposlovanje pravosodnih policistov. To področje se namreč že dalj časa sooča ne le s prostorsko, temveč tudi s kadrovsko stisko, zaradi česar predlog zakona v prehodnih določbah ureja položaj kandidatov za pravosodne policiste. V Levici se zavedamo, da pravosodnih policistov že leta kronično primanjkuje, zaradi česar je ustreznejše nagrajevanje in lažje zaposlovanje nujno. Vendar v okviru tega zakona položaja pravosodnih policistov ne bi mogli sistemsko urediti, temveč bi ponovno posegali v enotni plačni sistem v javnem sektorju. S tega vidika je torej smiselno, da se položaj pravosodnih policistov uredi v okviru prenove plačnega sistema. Zato na tem mestu ob siceršnji podpori noveli Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij

Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 26. oktobra 2022. V razpravo dajem amandma Vlade za novi 13.a člen. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je, zato prosim za prijavo.

Dikcija se glasi takole: »Do ureditve področja povezovanja zbirk v zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, se povezave zbirk iz 250.b člena tega zakona,« govorimo seveda o državnem portalu za poslovne subjekte in samostojne podjetnike pod kratico SPOT, »lahko izvedejo brez predhodnega dovoljenja iz tretjega do petega odstavka 84. člena ter ne glede na omejitve povezovanja iz 85. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.« Tukaj bi želel povedati, da temu amandmaju ne bomo nasprotovali, saj je na nek način relevantno, da se mora najprej urediti to področje povezovanja zbirk v zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, se pravi v samem ZVOP. ZVOP. Kaj to pomeni v praksi? V praksi to pomeni, da dejansko upravljavci zbirk v tem prehodnem obdobju – ki mislim, da ne bo dolgo, glede na to, da se pripravlja novelacija Zakona o varstvu osebnih podatkov – ne bodo rabili predhodnega dovoljenja s strani državnega nadzornega organa,

Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da interesa ni, zato zaključujem razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj,

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložil Državni svet. Predlog zakona je na 6. seji 12. oktobra 2022 obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Izvolite, kolegica Eva Irgl.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S predlogom tega zakona se predlaga ustanovitev neodvisnega nadzornega organa za spodbujanje zagotavljanja enakih možnosti invalidov in varovanja njihovih pravic ter zagotovitev zakonske podlage za njegovo delovanje. Konvencija o pravicah invalidov države pogodbenice namreč zavezuje, da vzpostavijo neodvisni nadzorni organ za nadzor nad izvajanjem konvencije, v postopek spremljanja izvajanja konvencije pa morajo biti vključeni predstavniki civilne družbe, zlasti invalidi in njihove reprezentativne organizacije. Republika Slovenija je v skladu s konvencijo že ustanovila Svet za invalide Republike Slovenije kot neodvisni tripartitni organ, katerega člani so predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij, predstavniki strokovnih institucij s področja invalidskega varstva ter predstavniki Vlade Republike Slovenije in ki prvenstveno deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike, kjer pa imajo predstavniki Vlade odločevalsko in ne zgolj svetovalno vlogo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke nismo nenaklonjeni ideji oziroma vsebini, kot jo je zastavil zakon Državnega sveta, tudi na odboru za delo mu nismo nasprotovali, vendar pa opozarjamo, da je rešitev nesistemska, saj že obstajajo organi s temi pristojnostmi. Vsekakor pa smo v prejšnjih dveh letih na področju invalidov naredili ogromno. Že pri Varuhu človekovih pravic sem omenila, kaj vse je bilo narejeno, zato tukaj ne bom ponavljala. Vsekakor pa menimo, da bi se morali vsi, ki jih ta vsebina zadeva, usesti za skupno mizo in se pogovoriti in kasneje tudi dogovoriti o najboljši rešitvi, ki bi nenazadnje zadostila tudi Pariškim načelom. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite, kolega Aleksander Reberšek. Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci! Predlagani zakon ureja, da se sedanji Svet za invalide Republike Slovenije, ustanovljen na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, nadomesti z novim svetom za invalide Republike Slovenije, ustanovljenim s posebnim zakonom, ker sedanji svet ne ustreza zahtevam po neodvisnem organu za spodbujanje in zagotavljanje enakih možnosti invalidov in varovanje njihovih pravic v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Naloge predlaganega sveta za invalide Republike Slovenije bi bile: spremljanje razvoja in izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter dajanje pobud za njihov razvoj in izvajanje med javno obravnavo oziroma v postopku sprejemanja predlaganega zakona in drugih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, ki se nanašajo na pravice invalidov in na invalidsko varstvo; podajanje predlogov in mnenj o teh aktih; sodelovanje pri oblikovanju in sprejemanju strateških in drugih planov, načrtov ter drugih razvojnih dokumentov državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil; sodelovanje pri pripravi poročila o izvajanju nacionalnih programov in dajanje mnenja o njih; dajanje pobud, predlogov in priporočil Vladi v zvezi z urejanjem pravic invalidov in invalidskim varstvom; skrb za sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi organizacijami v povezavi z varstvom invalidov oziroma uresničevanjem in varstvom pravic invalidov; spodbujanje in spremljanje izvajanja konvencije in izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov; na pobudo prizadete osebe ali po uradni dolžnosti obravnavanje posamičnih primerov kršitev pravic invalidov; skrb za obveščanje javnosti o pravicah invalidov, aktualnih vprašanjih njihovega varstva in drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti ter opravljanje drugih nalog v skladu s poslovnikom in drugimi internimi akti. Postopek obravnave posameznih kršitev bi se lahko začel na pobudo posameznika ali na lastno pobudo sveta za invalide. Če bi svet za invalide v končnem poročilu ugotovil kršitve pravice invalidov, bi predlagal tudi način, na katerega naj se ugotovljena nepravilnost odpravi. O svojem delu bi svet najmanj enkrat letno poročal Državnemu zboru. Res je, da trenutna ureditev Sveta za invalide ne ustreza zahtevam Konvencije o pravicah invalidov, a zastavlja se vprašanje, ali je ureditev, kot jo predlaga Državni svet, res najbolj optimalna. Predlagan je na primer zelo vprašljiv postopek imenovanja, na kar je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Če pogledamo v druge evropske države, so se na zahteve konvencije odzvale z različnimi ureditvami. Nekatere imajo za to ločene organe, nekatere pa so dodale dodatne naloge že obstoječemu organu, kot bi bila na primer pri nas možnost, da se uvede dodatna naloga Varuha človekovih pravic. Menimo, da bi bilo treba preučiti različne možnosti in nato izbrati najbolj optimalno ureditev, ki bi tudi ustrezala zahtevam Konvencije o pravicah invalidov. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice, kolegi! Socialni demokrati smo letos aprila na povabilo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije podpisali protokol o sodelovanju, s katerim smo se zavezali k sodelovanju pri uresničevanju človekovih pravic, izboljšanju položaja in kakovosti življenja invalidov v Sloveniji ter uresničevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. S podpisom tega protokola smo se predvsem zavezali, da ne bomo sprejemali nobenega zakona ali drugega predpisa brez predhodnega posvetovanja z organizacijami, ki zastopajo interese invalidov. Torej nič o invalidih brez invalidov. Na mizi namreč ostaja še kar nekaj odprtih vprašanj, ki neposredno zadevajo položaj invalidov, kot je na primer ustrezna ureditev sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence, zagotavljanje dostopnosti javnega prometa in ustanov za invalide, potreba po krepitvi zaposlitvene rehabilitacije in zaposlitvenih možnosti za invalide ter nadaljnja institucionalizacija socialnega varstva invalidov. To so le nekatere izmed različnih državnih politik, ki pomembno prispevajo k neodvisnemu življenju invalidov in njihovi večji vključenosti v družbo. Zagotavljanje socialne varnosti, vsestranske pomoči invalidom je namreč ena izmed temeljnih nalog socialne države. Pomembno pa ni le urejanje pravic invalidov na zakonodajni ravni, temveč tudi njihovo uresničevanje v vsakdanjem življenju. Večkrat se namreč zgodi, da so problemi, s katerimi se invalidi soočajo, preprosto rešljivi s tehničnega vidika, na žalost pa prepogosto zmanjka razumevanja za njihove posebne potrebe in dobre volje za njihovo rešitev. Zaradi vseh teh razlogov v naši poslanski skupini vsekakor podpiramo ustanovitev sveta za invalide, ki bo v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in ne bo le posvetovalni organ Vlade. Takšen svet bi moral delovati kot neodvisno telo, ki bi spremljalo položaj invalidov v Sloveniji, predlagalo Vladi posamezne rešitve in ukrepe za izboljšanje življenja invalidov ter obravnavalo tudi posamične primere kršitev pravic invalidov. Praksa drugih držav glede uresničitve te zaveze iz Konvencije o pravicah invalidov je različna. Nekatere evropske države imajo samostojen in neodvisen svet za invalide, medtem ko v drugih državah te naloge opravljajo organi, kot je na primer varuh človekovih pravic. V Sloveniji je Varuh človekovih pravic že danes pristojen za odločanje o posamičnih zadevah, ki so povezane s kršitvami pravic posameznim invalidom, zato bi bilo nujno potrebno urediti odnos in vlogo novega sveta za invalide z vlogo in nalogami Varuha človekovih pravic na področju varstva človekovih pravic invalidov. Bilo bi namreč neprimerno, če bi o isti posamični zadevi odločala dva različna organa. Premisliti pa velja tudi o vprašanjih, povezanih z imenovanjem članov sveta, na katera je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Socialni demokrati menimo, da bi bilo bolje, če bi predlog zakona za ustanovitev sveta za invalide, ki bo v skladu s Konvencijo o invalidih, pripravilo pristojno ministrstvo in bi še pred vložitvijo zakona v zakonodajni postopek opravilo splošno razpravo z vsemi zainteresiranimi deležniki ter ga uskladilo z organizacijami, ki zastopajo interese invalidov. Od pristojnega ministrstva torej pričakujemo, da bo to storilo v čim krajšem možnem času. Hvala. Hvala lepa, predsedujoča. Konvencijo o pravicah invalidov in izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov, ki sta bila sprejeta na 61. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov 13. decembra 2007, je Republika Slovenija ratificirala leta 2008. Temeljni namen konvencije so varstvo pravic in dostojanstva invalidov, uveljavljanje človekovih pravic, uresničevanje načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanje diskriminacije te družbene skupine. V drugem odstavku 33. člena Konvencija države pogodbenice obvezuje, da v skladu s svojimi nacionalnimi, pravnimi in upravnimi sistemi vzdržujejo, krepijo, določijo ali vzpostavijo okvir, po potrebi tudi eno ali več neodvisnih teles, za spodbujanje varovanja in spremljanje izvajanja konvencije. Obenem jim konvencija nalaga, da morajo biti v postopek spremljanja izvajanja konvencije vključeni predstavniki civilne družbe, zlasti invalidi in njihove reprezentativne organizacije. Vsaka država se lahko znotraj tega okvira samostojno odloči, kako bo pristopala do uresničitve te zaveze. V Sloveniji je bil v ta namen ustanovljen Svet za invalide Republike Slovenije kot tristranski organ, ki ga sestavljajo predstavniki Vlade, predstavniki s področja invalidskega varstva in predstavniki reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni. A taka ureditev ni primerna, na kar je opozoril tudi odbor OZN za pravice invalidov, ki je poudaril predvsem pomanjkanje samostojnosti oziroma neodvisnosti delovanja organa, zadostnega financiranja, določitve širokih pristojnosti in sodelovanja reprezentativnih invalidskih organizacij pri njegovem delu. Predlog zakona, ki je pred nami, želi zagotoviti delovanje neodvisnega nadzornega organa v skladu s prej omenjenim členom Konvencije o pravicah invalidov in v skladu s pripombami na delovanje obstoječega Sveta za invalide Republike Slovenije. V Levici razumemo namen predlagatelja, da se po 15 letih zatečenega stanja, ko področje invalidov ni celostno urejeno, vsaka nova vlada pa ureditev samo obljublja, situacija premakne naprej in se področje obravnave te posebej ranljive družbene skupine sistemsko reši, a kot je bilo izpostavljeno v okviru razprave o zakonu na matičnem odboru in predvsem v stališču Zakonodajno-pravne službe, zakon v trenutni obliki ni primeren za nadaljnjo obravnavo in morebitno sprejetje. Ob tem je bila na odboru za delo sprejeta zaveza, da bosta Vlada in pristojno ministrstvo do konca koledarskega leta opravila pogovore z vsemi deležniki s področja invalidov ter tudi na podlagi zakona, ki je pred nami, v doglednem času pripravila rešitev, ki bo v celoti zasledovala cilj Konvencije o pravicah invalidov. V Poslanski skupini Levica se tako zavedamo zaveze Republike Slovenije za oblikovanje neodvisnega organa, kot ga predvideva konvencija, in pričakujemo čimprejšnjo uresničitev te zaveze. A tudi naše stališče sledi poudarkom seje matičnega delovnega telesa, s katerimi so se strinjali tudi predstavniki predlagatelja invalidskih organizacij. Zato pozivamo, da se čim prej opravi razprava z vsemi reprezentativnimi invalidskimi organizacijami, Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije in z vsemi ostalimi deležniki s področja uresničevanja človekovih pravic v zasledovanju čim hitrejše ustrezne sistemske ureditve tega področja. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Svoboda. Izvolite, kolegica Jožica Derganc. Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegi, kolegice! Pred nami je Predlog zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije. Predlog zakona je julija v zakonodajni postopek vložil Državni svet s ciljem ustanovitve neodvisnega nadzornega organa za spodbujanje zagotavljanja enakih možnosti invalidov in varovanja njihovih pravic ter zagotovitev zakonske podlage za njihovo delovanje. Svet za invalide Republike Slovenije bi deloval kot neodvisen in samostojen organ, o svojem delu bi poročal Državnemu zboru, sredstva za njegovo delovanje pa bi se zagotovila v državnem proračunu. Kot navaja predlagatelj, je še posebej pomemben cilj predloga zakona zagotavljanje delovanja neodvisnega nadzornega organa v skladu z drugim odstavkom 33. člena Konvencije o pravicah invalidov in s Pariškimi načeli institucij za varstvo človekovih pravic. Drugi odstavek 33. člena Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je naša država ratificirala v letu 2008, določa, navajam: »Države pogodbenice v skladu s svojimi pravnimi in upravnimi sistemi v državi vzdržujejo, krepijo, določijo ali vzpostavijo okvir, po potrebi tudi eno ali več neodvisnih teles za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja te konvencije. Ob določanju ali vzpostavljanju takega telesa države pogodbenice upoštevajo načela, ki se nanašajo na status in delovanje nacionalnih institucij za varovanje in uveljavljanje človekovih pravic.« Nadalje pa je v tretjem odstavku navedeno, da so v postopek spremljanja izvajanja konvencije vključeni civilna družba, zlasti invalidi in njihove reprezentativne organizacije, ki v postopku spremljanja tudi sodelujejo. V naši državi je bil z namenom uresničitve zveze iz drugega odstavka 33. člena Konvencije ustanovljen Svet za invalide Republike Slovenije, vendar pa njegova ureditev ni ustrezna. Na to je opozoril tudi odbor Organizacije združenih narodov za invalide, ki je med drugim izpostavil tudi pomanjkanje samostojnosti, zmogljivosti in sredstev. Sloveniji je priporočil ukrepe, s katerimi naj zagotovi ustrezno implementacijo določb Konvencije o pravicah invalidov. V Poslanski skupini Svoboda že od začetka svojega delovanja spoštujemo ustavo, nacionalno zakonodajo in mednarodne predpise, zato je po našem mnenju nujno potrebna implementacija drugega odstavka 33. člena Konvencije o pravicah invalidov, kljub temu pa predloga zakona, kot je trenutno pred nami, na seji pristojnega odbora nismo mogli podpreti. Kot opozarja tudi Vlada, namreč različne države pogodbenice zahtevo po določitvi neodvisnega organa implementirajo na različne načine. Zaradi tega je za implementacijo določb konvencije potrebna široka razprava z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami, Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije in drugimi deležniki s področja uresničevanja človekovih pravic ter tudi z Varuhom človekovih pravic. Za uresničitev tega se je že zavzela naša vlada. Le tako bomo namreč prišli do kakovostnega predloga zakona, ki bo sprejet v širokem dialogu, in sicer nič o invalidih brez invalidov. Po zagotovilih državnega sekretarja na matičnem delovnem telesu lahko do konca leta pričakujemo posvetovanje Vlade z vsemi ključnimi deležniki, nov predlog zakona pa bi lahko obravnavali v začetku prihodnjega leta. Za poslanke in poslance Poslanske skupine Svoboda je izjemno pomembno, da se to področje uredi. Na tem mestu apeliram na pristojno ministrstvo, da nemudoma pristopi k reševanju problematike in k pripravi ustreznih zakonskih rešitev,

V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 3. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15. uri. Hvala. Hvala.